Dobar dan! Poštovane kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru, poštovani kolege zastupnici u Hrvatskom saboru nastavljamo sa radom plenarne sjednice Hrvatskog sabora po utvrđenom dnevnom redu. Sada je na redu - Posebno izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom Podnositelj izvješća je pravobraniteljica za osobe za invaliditetom temeljem članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom. Materijale ste primili u pretince. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo i socijalnu politiku. Izvješća ovih radnih tijela primili ste na sjednici. Želi li predlagateljima dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana pravobraniteljica Anka Slošnjak. Izvolite. **Slonjšak, Poštovani predsjedniče Sabora, poštovani saborski zastupnici, zastupnice. Zahvaljujem što ste mi omogućili da izložim posebno izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom kojim želim ukazati na značaj ratificiranja ovog međunarodnog dokumenta. Premda je od neposrednog povoda za ovo posebno izvješće odnosno od dana obilježavanja međunarodnog dana osoba s invaliditetom, međunarodnog dana ljudskih prava proteklo više mjeseci, sve glasnija upozorenja na težak položaj roditelja djece s teškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom aktualiziraju primarnu svrhu ovog izvješća a to je upoznati predstavnike najviše zakonodavne vlasti s neupitnom promjenom paradigme i invaliditeta ali i odgovornosti da cjelokupno nacionalno zakonodavstvo i javne politike moraju biti utemeljene na principima ljudskih prava. Tijekom 2007. godine RH je potpisala i ratificirala konvenciju o pravima osoba s invaliditetom među prvim zemljama u svijetu. Taj dokument po pravnoj snazi je iznad nacionalnog zakonodavstva a ispod Ustava RH. Konvencija je Konvencija je u RH stupila na snagu 3. svibnja 2008. godine. Temeljem Zakona o pravobranitelju za osobe sa invaliditetom jedna od ovlasti pravobraniteljstva je i da predlaže donošenje izmjene propisa i zakona koji se odnose na prava i zaštitu osoba s invaliditetom. U izvršenju tog zadatka uočili smo da postoji nedovoljna razina poznavanja promjena koje je uvele konvencija a na čije smo se prihvaćanje obvezali. Shvaćanje invaliditeta koji konvencija je promiče je revolucionarno jer naglašava da je društvo to koje oštećenje osobe pretvara u invaliditet i da je zapravo invaliditet rezultat neuspjeha društava da uključe sve osobe i da prihvate razlike među pojedincima. Kako bi se cjelokupno hrvatsko društvo upoznalo s tim novinama i zaokretom u pristupu prema osobama s invaliditetom nužno je da se provode rasprave od najnižih razina do najviših razina. Budući da su članovi najvišeg zastupničkog tijela RH i nositelji zakonodavne vlasti smatramo da je iznimno važno da upravo vi budete upoznati s promijenjenim shvaćanjem invaliditeta od medicinskog prema socijalnom modelu i modelu ljudskih prava koji promiče konvencija. Stoga smo u suradnji s UN-om za razvoj NDP Hrvatska pripremili hrvatsko izdanje publikacije koja se nalazi ispred vas. Zove se priručnik za saborske zastupnike od isključenosti do jednakosti, ostvarivanja prava od osoba s invaliditetom i posebno izvješće koje ste također dobili u kojem smo istaknuli zaključke čije će usvajanje pridonijeti bržoj i učinkovitoj implementaciji konvencije u hrvatsko društvo, odnosno pridonijeti da osobe s invaliditetom i djeca s teškoćama u razvoju u Hrvatskoj od isključenih građana postaju jednaki. Kroz ovo posebno izvješće ponovno naglašavamo tko su osobe s invaliditetom, odnosno da to nisu samo one osobe koje imaju vidljiv invaliditet, koje koriste neka pomagala, osobe s tjelesnim oštećenjem ili osobe koje imaju oštećenje vida ili koje imaju oštećenje sluha, nego i osobe s invaliditetom koje su s intelektualnim oštećenjima ali i mentalnim oštećenjima čiji je invaliditet nevidljiv a koje u hrvatskom zakonodavstvu nazivaju se osobe sa psihičkim bolestima ili osobe s duševnim smetnjama. Konvencija naglašava koncept invaliditeta kao razvoji proces, kao interakciju oštećenja i okoline te govori da osobe s invaliditetom uključuju one osobe koje imaju dugotrajna, mentalna, tjelesna, intelektualna ili osjetilna oštećenja koje u međudjelovanju s različitim preprekama mogu sprječavati puno i učinkovito sudjelovanje u društvu na jednakoj razini i s drugima. RH je ratifikacijom Konvencije preuzela obavezu uklanjanja prepreka koje oštećenje pretvara u invaliditet i osiguranja podrške osobama s invaliditetom kako bi mogle u najvećoj mogućoj mjeri realizira svoje potencijale i sposobnosti. Pristup Konvenciji prema invaliditetu također naglašava značajan utjecaj koji mogu vršiti te prepreke ali i u stavovima i u okolini na uživanje ljudskih prava na osobe s invaliditetom. Konvencija je prepoznala da je sudjelovanje osoba s invaliditetom osoba u društvu bilo da je riječ o zapošljavanju, o školovanju, odlasku liječniku ili kandidaturi na izborima ograničeno ili onemogućeno. Ne zbog oštećenja koje ta osoba ima već zbog upravo prepreka koje društvo stvara od društvenih, pravnih, okolišnih, političkih i ekonomskih. Drugim riječima npr. dijete s intelektualnim oštećenjima može naići na poteškoće u školi ne zbog svog oštećenja već zbog stava nastavnika prema njemu, zbog nefleksibilnog školskog odbora ili roditelja koji se ne mogu prilagoditi učenicima drugačijih sposobnosti učenja. Isto tako osoba koja se kreće uz pomoć invalidskih kolica prilikom odlaska na posao može imati poteškoće ne zbog svog oštećenja već zbog nemogućnosti korištenja javnog prijevoza, već zbog prepreka u okolini kao što su nepristupačni autobusi, nepristupačne stepenice odnosno ne svladavanje stepenica na radnom mjestu koje toj osobi otežavaju pristup. Stoga razumna prilagodba je središnji pojam konvencije. Ona govori zapravo o mogućnostima preinaka odnosno izvršavanju određenih preinaka i prilagodbi koje nisu nesrazmjeran teret za onoga koji to treba osigurati, ali koje ne smiju dovesti u nepovoljni položaj osobu s invaliditetom odnosno omogućiti joj puno uživanje njezinih ljudskih prava i temeljnih sloboda. Konvencija ne uvodi neka nova ljudska prava osoba s invaliditetom već pojašnjava što ljudska prava znače u kontekstu invaliditeta i koje su obveze države kada je riječ o poštivanju i osiguravanju jednakog uživanja ljudskih prava. Svaka država mora poduzeti mjere kojima će postupno ostvarivati ekonomska, socijalna i kulturna prava koristeći pritom najveću količinu dostupnih resursa primjerice kod stvaranja ili unapređivanja sustava socijalne ili zdravstvene skrbi. Postupno ostvarivanje daje državama strankama fleksibilnost u ostvarivanju tih prava i ciljeva, međutim ne oslobađa ih odgovornosti pri zaštiti tih prava. Za razliku od tih prava građanska i politička prava ne podliježu postupnom ostvarivanju odnosno RH dužna ih je odmah zaštititi i promicati. Kao što smo istaknuli u izvješću puno je razloga zbog kojih je potrebno dublje poznavanje konvencije za saborske zastupnike. Neke od tih razloga navest ću. Ljudska prava osoba s invaliditetom trebalo bi promicati iz istog razloga iz kojih se promiču ljudska prava svih ostalih građana zbog uređenog i jednakog dostojanstva i vrijednosti svakog ljudskog bića. Marginalizacija osoba s invaliditetom i podupiranje njihove ovisnosti o drugima je skupo kako za njihove obitelji tako i za društvo u cjelini. Osnaživanje osoba s invaliditetom kako bi mogle živjeti neovisno i doprinositi društvu socijalno je i ekonomski isplativo. Svatko može steći invaliditet u nekom trenutku svog života da li zbog bolesti, nesreće ili starosti. Sukladno navedenom predlažemo da Sabor usvoji sljedeće zaključke: Potrebno je obaviti sveobuhvatnu analizu postojećih zakona kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su usklađeni s konvencijom. Prilikom donošenja novih potpisa potrebno je osigurati njihovu usklađenost s načelima ljudskih prava i Konvencija o pravima osoba s invaliditetom. U tu svrhu potrebno je razviti i dosljedno primjenjivati matricu s procjenama učinaka zakona na osobe s različitim vrstama invaliditeta te informirati i obučiti saborske zastupnike i javne službenike o njegovoj dosljednoj sustavnoj primjeni. Potrebno je omogućiti osoba s invaliditetom dostupnost informacijama o donošenju zakona kojih se tiču njihovih prava i interesa i olakšati iznošenje njihovih mišljenja zakonodavnoj vlasti, primjerice uključivanje osoba s invaliditetom u rad saborskih odbora kao vanjskih članova. Hrvatski sabor treba osigurati pristupačnost informacijama osoba s invaliditetom koristeći pri tom tehnologije i prilagođene različitim oblicima invaliditeta. Naročito je potrebno osigurati pristupačnost mrežne stranice Hrvatskog sabora. Potrebno je osigurati da se postojeće zakonodavstvo tumači u skladu i sa smislom konvencije. Potrebno je revidirati terminologiju koja se koristi za osobe s invaliditetom u čitavom postojećem zakonodavstvu vodeći računa o primjeni ispravne terminologije prilikom donošenja novih propisa. Potrebno je isticati obvezu izravne primjene Konvencije o pravima osoba s invaliditetom u radu svih državnih tijela. Potrebno je osnažiti i dodatno kapacitirati postojeće središnje mjesto unutar Vlade RH za koordinaciju politika za osoba s invaliditetom. Prava osoba s invaliditetom kao i prava ostalih građana dio su nadležnosti svih vladinih resora i ministarstava pa je potrebno da se sva ministarstva aktivno uključe u kreiranje i provedbu politika za osoba s invaliditetom u svojoj nadležnosti. Središnje mjesto za provedbu Konvencije unutar Vlade kao i koordinacijski mehanizam u okviru Vlade treba osigurati veću dostupnost pisanih uputa, smjernica i preporuka kao i primjera dobre prakse vezanih uz provedbu pojedinih članaka UN konvencije svim tijelima uprave, te osigurati sustavno praćenje i provjeru predloženih aktivnosti u odnosu na zahtjeve, a kako bi se izbjeglo samo načelno prihvaćanje prijedloga mjera i aktivnosti bez njihove stvarne provedbe. I kao zadnji zaključak, saborski zastupnici trebaju biti dio izaslanstva koji će sudjelovati u raspravi o inicijalnom izvješću o provedbi Konvencija o pravima osoba s invaliditetom pred UN odborom za prava osoba s invaliditetom i aktivno se uključiti u distribuciju zaključaka odbora. Zahvaljujem na pažnji i vjerujem da ćete podržati usvajanje ovih zaključaka. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa poštovanoj pravobraniteljici gospođi Anki Slonjšak. Pozivam predstavnike odbora radnih tijela da li žele izložiti izvješća. Utvrđujem da ne. Otvaram raspravu. Raspravu krećemo po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu je Klub zastupnika HDZ-a i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite poštovana zastupnice. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena gospođo pravobraniteljice osoba s invaliditetom, uvažena prevoditeljice za sve koji se koriste ovim znakovnim pismom, suradnici pravobraniteljice, uvažene kolegice i kolege. Danas sam malo uzbuđena po prvi puta jer evo ga zaista sam sigurna da svatko od nas ovdje koji sjedi je ovo tema i zaključke o kojima je govorila pravobraniteljica da ćemo ih zaista svi sa dušom ali da ćemo se u skladu sa tim zaključcima i ponašati. Konvencija, kao što je rekla pravobraniteljica za osobe s invaliditetom, je najmlađi UN-ov međunarodni dokument i Republika Hrvatska je među prve četiri europske zemlje koja je tu konvenciju potpisala 30. ožujka 2007. godine. Ponos nas u Hrvatskoj nije bio mali, dalek je put i puno je borbe bilo vezano uz to i puno je rada zaista bilo, udruga koje su se posebice bavile sa problemima osoba s invaliditetom. Možemo reći da je jedan od naj po meni dostignuća taj da smo 2008. godine zakonom utemeljili zakonom utemeljili dakle pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom gospođu Anku Slonjšak, na 8 godina je njezin mandat ali sam sigurna da će on trajati i puno više. Što to znači za osobe s invaliditetom koje su vrlo često u našim zajednicama pa moram reći u našim obiteljima bile skrivene osobe kojih se trebalo sramiti, o kojima nije trebalo govoriti. Bile su to moram reći one barijere o kojima je pravobraniteljica govorila, a ja bi ih nazvala naše skrivene barijere u našim glavama i nikako da one izađu van, nikako da se mi konačno počnemo ponašati kao ljudi jedni prema drugima jer ovdje se radi o ljudskim pravila. Ovim putem želim se sjetiti i naše dvije saborske zastupnice koje su bile osobe s invaliditetom i koje su ovom Hrvatskom saboru dali jedan drugačiji dignitet, od kojih smo mogli jako puno naučiti, koje su nam instruktorice bile i ja moram reći da eto i moja prijateljica mogu ju tako nazvati Ljubica Lukačić, iskreno je mogu tako nazvati, danas sigurno ovo gleda i očekuje da kažemo svi od srca i iskreno ono što mislimo. Očekuje prvenstveno od nas političara, odnosno političarki da kažemo pod 1 da i one trebaju se uključiti u politički život, pod 2 da se sjetimo svih naših osoba s invaliditetom koji žive u ruralnim prostorima, kojima još uvijek nije jednostavno, nije lako. Danas govorimo o ljudskim pravima i o barijerama, tamo još postoje one arhitektonske barijere koje nažalost proći će još puno vremena i zalaganja svih nas, ali i pravobraniteljice da se i one riješe. A onim drugim mentalnim barijerama koje su u samim nama ugrađene u većini mora proći još puno vremena kako bismo shvatili da smo svi mi jednaki, da smo mi svi božja djeca i da se na taj način moramo odnositi jedni prema drugima, sa puno poštovanja, povjerenja u sposobnosti. Vidjela sam ovu knjigu već i prije, ali dozvolite evo da na početku svoje ove rasprave pročitam ono što me zaista dirnulo. U našoj se zajednici na invaliditet gleda kao na pitanje milosrđa. Na vas se ne gleda kao na nekoga tko živi i može imati svoj život, zaposliti se, živjeti neovisno. To je u velikoj suprotnosti sa našim ljudskim pravima. U našim zemljama postoji golema potreba za radom na podizanju razine svijesti. Ili npr. naša Linda koja kaže kao prvo od osoba rođenih s invaliditetom poput mene obitelj često očekuje jako malo tako da su očekivanja niska. Drugo, fizičke prepreke unutar zajednica mogu im onemogućiti pristup toj zajednici i treće, društvene prepreke im mogu onemogućiti pristup zajednici. Pa evo zaista sve obitelji kad s njima razgovarate i koje u svom eto obiteljskom životu imaju uz sebe jedno dijete s poteškoćama u razvoju, kasnije je to osoba s invaliditetom, koliko god je teško u početku, koliko god je taj pa moram reći jedna nevjerica kasnije svi kažu Bože pa to je bio božji dar, moje dijete je mene oplemenilo, taj čovjek uz mene koji živi, za kojeg se brinem dao mi je snagu da vidim koje su u stvarnosti druge kvalitete života. Osobno ja imam jako puno poznatih koje su osobe s invaliditetom i zaista im se divim. To je od mojih kolega koji su uspjeli i doktorirati, magistrirati, to su neki umjetnici koji slikaju, ima i kipara pa evo ima i glumaca i htjela bih ovim putem pozdraviti još jednom i ovaj studio za slabovidne. Vidimo da je bila 7.3. premijera Ionescove "Ćelave pjevačice" moram reći da se oko toga i nije dizalo nešto previše rekli bismo prašine i da se na neki način nije guralo za karte da se dođe na tu premijeru, da se bude viđen, a u stvarnosti je vrijedilo biti tamo, vrijedilo je iskusiti njihovo iskustvo i u stvarnosti zaboraviti da uopće postoji bilo kakva barijera između njih i bilo kakva barijera između nas. što pa eto moram reći kroz svoj rad se zalažem, ali to je evo i kroz ovaj naš Odbor za ravnopravnost spolova jest to su problemi žena, osoba s invaliditetom o kojima se vrlo često malo govorilo, malo ili nikako. Jer nikako se nije moglo uopće govoriti o tome da te žene imaju problema, da su nažalost izložene nasilju i ne samo psihičkom, ne samo seksualnom nego i svakom drugom, da su te iste žene izložene i ekonomskom nasilju, da ne mogu doći do radnih mjesta. Sa ovog mjesta pitam koliko je zaposleno osoba sa invaliditetom. Evo barem na ovih 1600 kuna što je ova Vlada predložila kao jedan fantastičan program da ljudi rade za najnižu plaću u ovoj Hrvatskoj. Koliko je zaposleno? Nitko vidimo danas u medijima, šalju se političkim strankama da obavijeste svoje članstvo kako bi se mogli zaposliti za tih 1600 kuna. Zanima me pravobraniteljice da li ste vi bili u poziciji saznati da se otvaraju radna mjesta u ministarstvu i da li ste bili u prilici upozoriti i upoznati svoje članice i članove da se eventualno mogu javiti na takvo radno mjesto. Pa evo barem to. Kako da protumačimo da se danas i u medijima, ali moram reći i među političarima, pa evo i jučer je s nama bila ministrica socijale i rada gospođa Opačić. Terminologija kojom se ona koristi apsolutno je začuđujuća, jer jedna ministrica mora znati, ja sam joj rekla i u pola noći kad ju probude i na bilo kojem inventu da se radi o djeci sa poteškoćama u razvoju, da se radi o djeci i osobama sa invaliditetom. Jučer se nije smjelo spomenuti ni stančić, ni bilo koja druga problematika koja se je odnosila na zapošljavanje, koja se odnosila naprosto na upozorenje na to kako u stvarnosti osigurati čuvanje djece kroz ovaj novi Zakon o dadiljama, posebice djece koja su s poteškoćama u razvoju. Začudili smo se svi već s tim što danas evo govorimo o tome da ćemo mi saborski zastupnici, mi političarke i političari dati jako puno od sebe, priključiti se svim vašim akcijama i zaista na neki način reći nema barijera, želimo vam pomoći, uvijek smo na raspolaganju. Ali da bismo to mogli moramo, dakle usvojiti ne samo terminologiju nego to govoriti jer tako osjećamo. Ja neću sada više dužiti. Mislim da danas pred nama je ova knjižica. Svi smo to pročitali, ali neka svatko u sebi duboko zaroni u svoje srce, u svoje misli i neka kaže s nama žive osobe koje su jednake kao mi, koje imaju iste mogućnosti, koji su vrhunski sportaši, glumci, osvajaju medalje. Pa evo recimo za gospodina Kralja ili još neke od sportaša da se nije napravilo jako puno i pritisaka na športske saveze možda taj para olimpijski sport ne bi bio tako u našoj Hrvatskoj zastupljen ni na televiziji, a i mi ne bismo znali što sve rade evo naši skijaši. Divili smo se našoj Janici kada je bez jednog štapa doskijala na Sljemenu, a moramo se diviti svoj našoj djeci u skijaškom savezu koji evo dolaze na cilj sa puno većim, ja bih rekla njima to nisu problemi. Nama su to. Meni se to čini da bi meni bio strašan problem, ali evo ne samo bez štapa nego i na jednoj nozi i skijaju i plivaju. I ja zaista želim da ovo bude posvećeno ljudskim pravima, znači pravima ne samo osoba sa invaliditetom nego kad govorimo o tome da i oni imaju svoja prava kao i svi ostali. Hvala. Mi ćemo naravno podržati vašu inicijativu gospođo pravobraniteljice. Hvala i vama. Na vaše izlaganje prijavljene su replike, idemo po redu. Prva replika poštovani zastupnik Stjepan Milinković, unutar stranačka replika. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolegice Sumrak, suglasan sam svakako da ćemo podržati ove zaključke, ali isto tako i sa onom tvrdnjom da ih se treba pridržavati jer su sve glasnija upozorenja što je potvrdila i gospođa pravobraniteljica o problemima djece i stanju djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom. Jučer smo se dosta oko toga sporili, danas nema potrebe možda nastavljati. Ali je potrebito reći da nikad dovoljno napora ono što je ponovila kolegica Tireli da se, dakle na daljnji način popravi to stanje ali i postupnosti. Dobro sam primijetio tvrdnju gospođe pravobraniteljice postupnost. I u tom smislu želim reći baš glede centra Stančić. Dakle, onaj projekat deinstitucionalizacije započet na neki način hajmo reći, ali mislim da evo na to upozoravaju i roditelji i djelatnici i svi da na takav način to ne može ići. Jer na primjer u jednoj Engleskoj se radi to, ali se radi gotovo 30 godina, 30 godina jer smo svjedoci da u tom centru Stančić mnoge osobe imaju i zdravstvene potrebe daleko veće što se tim projektom ne može ovako na vrat na nos preko noći ne može se napraviti i to će izazvati dodatne teškoće i dodatne probleme. to sam želio i jučer upozoriti i danas. Dakle, apsolutno jedna postupnost, jedan pristup koji će naravno, dakle neće stvoriti dodatne probleme i teškoće za te korisnike koji su tamo. Hvala Hvala i vama. I odgovor na repliku poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Izvolite. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Pa uvaženi kolega, vi ste u pravu. Ali da biste do te postupnosti došli puno je potrebno upornosti, ali ja bih rekla senzibiliteta jednako tako prema problemima koji se odnose na osobe sa invaliditetom. Upornosti od strane gospođe naše pravobraniteljice koju zaista ima, senzibiliteta ja bih rekla da ipak mrvica nedostaje u današnjoj Vladi nedostaje taj senzibilitet pa moramo se prisjetiti bivše Vlade, bivše tadašnje i potpredsjednice Vlade i ministrice obitelji, ja dobro znam da je jako puno surađivala tada sa udrugama i da sve ovo i 2007. i 2006. i konvencija i sve druge neke zakonske regulative ne bi bile riješene da tada nije ona imala neću reći empatiju nego jednostavno senzibilitet. Osjećala je da mora učiniti nešto. Danas treba to osjećati gospođa Opačić da je dužna učiniti nešto i da to želi učiniti i da se upozna zaista sa problemom, ali zaista, i da sluša te probleme i da ih čuje. Eto, hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Jozo Radoš. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolegice Sumrak počeli ste vrlo lijepo, široko, tolerantno i sa razumijevanjem govoriti o pravima osoba sa invaliditetom i onda ste sasvim neprimjereno pozvali gospođu Slonjšak da se uključuje u stranačke rasprave oko toga tko je koga zapošljavao i kako. Pa ja neću dakle na taj neprimjeren način uvlačiti tu temu tko je koga zapošljavao i na koji način na stranačkim listama jer to nije doista tema s kojom bi trebalo opterećivati ovu raspravu. Ali vaše pozivanje gospođe pravobraniteljice da se uključi u tu raspravu je potpuno neprimjereno. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi kolega ja nisam nikoga uvlačila u raspravu, ja sam ukazala na problem. Ja sam samo zapitala da li je i gospođa pravobraniteljica dobila informaciju o mogućem zapošljavanju za minimalnu plaću od 1600 kuna kod osoba sa invaliditetom. Dakle, nisam je uvlačila u raspravu, a mislim i ne razumijem zbog čega se ne može ukazati na problem. Ako ne možemo ukazati na problem onda znači da nema tolerancije. Ja se nadam da u ovom pitanju ne smije biti problema, a tolerancija mora biti vrhunska. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa evo kolegice Sumrak vi ste rekli da je vrlo važno i bitno da se ovdje u Saboru probudi senzibilitet da budemo svi senzibilni prema osobama s invaliditetom. No ja ću reći da to neće biti dovoljno. Jer ako mi sve podržimo i svi zaključci i prijedlozi koji se daju naravno od gospođe pravobraniteljice su apsolutno prihvatljivi i svi ćemo ih sigurno podržati, ali ako to sustav ne poprati sa zakonskim aktima, ako ne poprati sa novcima, ako ćemo rješavati pitanje osoba s invaliditetom sporadično kako dođe koji ministar pa se onda otvori neki program pa se 6 mjeseci uvede program geronto službe za osobe s invaliditetom pa se onda uvede program sporadično pomoći djeci sa invaliditetom u školama, a nakon toga nakon 6 mjeseci više nema financija za to i to sve propada onda nismo ništa riješili. Dakle, mi im ovdje moramo sustavno riješiti taj problem, staviti ga u zakonske okvire, narediti svima da se time povode, osigurati za potrebna sredstva. I još jedna stvar, ja dolazim iz jednog malog grada koji ima strategiju, imao je jednu od prvih strategija za osobe s invaliditetom, koji ima Udrugu osoba s invaliditetom koja zapošljava 19 ljudi koja ovoga trenutka priprema otvaranje jedne firme socijalnog poduzetništva, znači osobama s invaliditetom samo treba pružiti priliku i one će sigurno sve napraviti što je potrebno. Ali omogućimo, zakonski omogućimo potpornim sredstvima da to ne bude od vremena do vremena, od ministra do ministra, od Vlade do Vlade. To nije dobar put, to je ono što mora ovaj Sabor riješiti. Kad se to riješi bit će puno lakše svima funkcionirati i svima raditi u ovom sustavu. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Đurđica Sumrak. Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Kolega ja se s vama slažem. Evo vi ste sami rekli da dolazite iz malog grada gdje je to moguće. Dakle, moguće je. Ono što ja mislim da bi u Hrvatskom saboru veliki rad na tome implementaciju u stvarnosti svih ovih zaključaka i prijedloga bio sljedeći da se na svim našim odborima kad dolaze zakoni k nama da na neki način svoje mišljenje da i pravobraniteljica za osobe s invaliditetom da vidi u kojoj mjeri se u nekom zakonu zaista implementiralo ono što je u zaključcima navedeno, što se odnosi na ljudska prava a odnosi se na osobe s invaliditetom. Mislim da bi to bilo jako, jako dobro, onako kako bi trebalo raditi i nadam se da ćemo to jednog dana i u našem Hrvatskom saboru dočekati. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u Hrvatskom saboru. Na redu su Hrvatski laburisti i poštovana zastupnica Nansi Tireli. Izvolite. Zahvaljujem gospodine predsjedniče, poštovana pravobraniteljice, prevoditeljice, svi suradnici i suradnice, kolegice i kolege. Hrvatski laburisti će podržati ovo Izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom i bit ću vrlo, vrlo kratka. Svi znamo, odnosno najbolje znaju osobe s invaliditetom kakav im je život, koje su im prepreke u ovom našem društvu sa kojima se svakodnevno susreću i koliko god mi upozoravali i ukazivali na neke stvari činjenica jeste da se kolektivna svijest društva po pitanju osoba s invaliditetom itekako mora mijenjati i da je još pred nama jako, jako dugi put. Iskoristit ću ovu raspravu zbog jedne stvari. Žao mi je što na ovom priručniku piše priručnik za saborske zastupnike, a što nije dodano na njemu još i za ministre. Mi smo jučer u ovoj sabornici bili svjedoci gdje resorno ministarstvo, odnosno resorna ministrica replike kolega odnosno saborskih zastupnika koji spomenu problem osoba s invaliditetom kritizira i proglašava samo skupljanjem političkih poena. Mislim da je ovo izvješće i ova konvencija upravo na tragu toga i to je ono što cijelo vrijeme govorimo. Kada se donosi bilo koji zakon onda trebamo voditi računa o tome koliko su osobe s invaliditetom u u taj zakon implementirane i na koji način se taj zakon odnosi prema njima samima. Dakle, to je poanta cijele ove priče, i cijelog ovog izvješća i cijele ove konvencije a onda padamo na najbanalnijem ispitu kada se predstavlja zakon u ovom Saboru i kada se saborski zastupnik sa senzibilitetom prema osobi s invaliditetom javi da bi ukazao na određene probleme dogodi da upravo resorna ministrica tih osoba s invaliditetom proziva saborskog zastupnika i kritizira da to govori isključivo zbog skupljanja političkih poena. Mislim da je to upravo ono s čime se moramo suočit i da ovo jednostavno moramo počet živjet. Mi smo potpisali strašno puno konvencija i u većini slučajeva nas se i hvali da smo među prvim potpisnicima tih konvencija, ali nije dovoljno konvenciju samo potpisati. Ono što u konvenciji piše treba isprovoditi, tu konvenciju treba živjeti i sve ono što u njoj piše shvatiti ozbiljno. Ukoliko nam je stvarno do nečega i stalo. I za kraj, samo ću evo na riječi pravobraniteljice se nadovezat, rekli ste puno je razloga zbog kojih bi zastupnici trebali poznavati konvenciju. Da puno je razloga, ali je upitno isto to koliko saborski zastupnici uopće više mogu utjecati na donošenje bilo kakvih zakona i koliko, i ako utvrde da je potreban određeni amandman na nekom zakonu na to uistinu mogu i utjecati. I za kraj, samo jedna rečenica koja piše u konvenciju, koju je i pravobraniteljica spomenula: "Svatko može steći invaliditet u svakom trenutku." I mislim da bi smo toga svi trebali biti svjesni i da kada donosimo zakone u ovom visokom Domu ih donosimo sa sviješću da ih donosimo za sebe same jer da se taj zakon upravo sutra može ticati upravo nas. Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu po klubovima. Na redu je klub HNS i poštovani zastupnik Boris Blažeković. Izvolite.

da mora biti prvo na popisu svih mogućih izvješća. Problematika koju tretira izvješće jest problematika koja mora biti ispred svega što mi kako ljudi uopće trebamo početi raditi. Uvijek i na svakom mjestu treba omogućiti normalna život potrebitima a tek onda sve ostalo dolazi na dnevni red. I kad se raspravlja o proračunu, i kad se raspravlja o obrazovanju, kulturi, zdravstvu, zapošljavanju, sigurnosti prometu uvijek prvo osobe s invaliditetom pa onda svi ostali i tek za tim sve ostalo. Svugdje i na svakom mjestu svi moramo imati pravo na jednak pravni tretman, svi smo pred javnim institucijama isti osim kad su u pitanju osobe s invaliditetom tu su oni, odnosno one imaju pravo prvenstva. Hrvatska je zemlja s relativno velikim postotkom broja osoba s invaliditetom, preko 11% po izvješću pravobraniteljice u siječnju 2012. 518 801 osoba, što je jasno je posljedica rata. Tim više se svi mi koji na sreću nismo osobe s invaliditetom moramo s punom svijesti i ljudskom savjesti angažirati na društvenoj inkluziji svih naših invalidnih invalidnih sugrađana, odnosno sugrađanki. U svojim izvješćima pravobraniteljica za osobe s invaliditetom upozorava da je činjenica da se osobe s invaliditetom nalaze u sve težim socijalnim uvjetima a nerijetko žive i u uvjetima siromaštva. Mi u klubu HNS-a smatramo da je takvo nešto nedopustivo i ovim putem pozivamo sve državne institucije a posebno Ministarstvo socijalne skrbi da učini sve da niti jedna osoba s invaliditetom ne živi u uvjetima siromaštva. Po nama to je sa stanovišta elementarne ljudskosti naprosto nedopustivo. Za osobe s invaliditetom se moraju naći sredstva kako bi živjele sa stvarnim dostojanstvom i sretne po najvišim standardima koje im zajednica može pružiti. No, ovo izvješće ukazuje, izvješćuje ovaj visoki dom a putem njega i javnost o važnosti promjena pogleda na osobe sa invaliditetom s medicinskog modela na socijalni model u skladu s Konvencijom UN-a o pravima osoba s invaliditetom. zahvaljujem se pravobraniteljici za osobe s invaliditetom na ovom izvješću i želim vam na početku izraziti zadovoljstvo činjenicom da je Hrvatska jedna od prvih država koja je ratificirala Konvenciju UN-a o pravima osoba s invaliditetom. Dozvolite mi da ovdje naglasim neke stvari iz samo izvješća a tiču se nas saborskih zastupnika odnosno ovog visokog doma. Tu pravobraniteljica iznosi i pita što Parlament može učiniti kako bi osigurao ugrađivanje konvencije u nacionalno zakonodavstvo? I kaže, priznati građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna prava žena muškarcima i djeci s invaliditetom, osnovnim zakonom države odnosno Ustavom ili temeljnim zakonom. Ponovno razmotriti postojeće odredbe Ustava i temeljnu zaštitu, i zaštitu osoba s invaliditetom, uključiti opće jamstvene jednakosti, zabraniti diskriminaciju na osnovi invaliditeta, uključiti posebne odredbe o pravima osoba s invaliditetom, revidirati terminologiju koja se koristi za osobe s invaliditetom, usvojiti nacionalno zakonodavstvo u koji je ugrađen sadržaj konvencije ili čak čitav njezin tekst izričito navodeći kako je taj zakon provediv pred sudovima, usvojiti dodatno provedivo zakonodavstvo ovisno o postojećem zakonodavstvu. Sveobuhvatan diskriminacijski zakon uključujući zabranu diskriminacije na osnovu invaliditeta u javnom i privatnom životu, ne diskriminacijske zakone u različitim sektorima kao što su rad, obrazovanje, pristup pravosuđu uključujući invaliditet kao zabranjeno područje, osigurati postojanje mehanizma za savjetovanje osoba s invaliditetom ili organizacijama koje ih predstavljaju na razini donošenja zakona, revidirati terminologiju koja se koristi za osobe s invaliditetom u postojećem cjelokupnom zakonodavstvu. I kaže kako saborski zastupnici mogu pomoći pri uređivanju Konvencija u nacionalno zakonodavstvo. Osigurati da osnovni državni zakon Ustav ili temeljni zakon štiti i priznaje građanska, kulturna, ekonomska, politička i socijalna prava osoba s invaliditetom, osigurati analizu postojećeg zakonodavstva kako bi se utvrdile njegova usklađenost s konvencijom, osigurati da sva područja navedena u Konvenciji budu ugrađena u nacionalno zakonodavstvo kako ono postojeće tako i ono novo, osigurati savjetovanje osoba s invaliditetom i njihovim organizacijama tijekom procesa donošenja zakona, osigurati da se na parlamentarnoj razini ustanove odgovarajuće institucije i mehanizmi kako bi se osiguralo da svim novo usvojeni zakoni budu usklađeni s konvencijom, osigurati da državnom proračunu bude dodijeljeno dovoljno financijskih sredstava za različite sektore koji su važni za ostvarivanje prava osoba s invaliditetom. Iskoristite parlamentarne postupke kao što su podnošenje zakonskih prijedloga rasprava, podizati razinu svijesti o pravima osoba s invaliditetom kroz raspravu unutar političke stranke, udruživanje s drugim saborskim zastupnicima radi jačanja sposobnosti, lobiranja, partnerstva s organizacijama osoba s invaliditetom i kampanje za informiranje javnosti. U stvarnosti radi se o elementarnom ljudskom pravu i radi se o najosnovnijoj funkciji države. Osnovna ljudska prava svake pojedine osobe su pravo na život, pravo na sigurnost, pravo na sreću. Ta prava država mora osigurati svakoj građanki odnosno građaninu ali prije svega osobama s invaliditetom. Definicija uloge države zaista je jednostavna. Uloga države je da svojim žiteljima osigura sigurniji, bolji, jednostavniji i sretniji život. U teoriji je zapisano a mi smo kao građani imali sreću da smo se i stvarno odlučili na referendum 19. svibnja 1991. da želimo živjeti u uređenom društvu odnosno u svojoj državi. Mi smo stvorili državu i ona je tu zbog nas, a nije država stvorila nas i nismo mi tu zbog nje. Država je naša a ne mi njeni i ona treba služiti nama a ne mi njoj. Koliko god je definicija uloge države jednostavna, toliko je vođenje države izuzetno opsežan, težak, posebno sadržaj na znanju i vještinama te posebnim intelektualnim i radnim energijama baziran, složen posao. Da bi država bila iole pristojna ona se mora pobrinuti prije svih za one koji to ne mogu sami a to su prvenstveno osobe s invaliditetom. Ljudska prava osoba s invaliditetom su naš svakodnevni prioritet i prvenstveno smo mi kolegice i kolege iz SDP-a, HNS-a, IDS-a i HSU-a trenutno odgovorni, dušni poboljšati uvjete našim invalidnim sugrađanima i sugrađankama. Mi smo trenutno na vlasti i na nama je da mijenjamo model pristupa s medicinskog na socijalni i da svakodnevno poboljšavamo uvjete života osobe s invaliditetom. Možemo biti ponosni da živimo u državi koji građeni u brojnim javnim akcijama dokazuju visoku razinu empatije za naše najbolesnije i najpotrebitije najpotrebitije sugrađane i sugrađanke često djecu. Ali to još više obvezuje institucije i političare na svim razinama da u državi da ulože maksimalne napore kako bi se naše sugrađanke i sugrađani s invaliditetom osjećali prihvaćenima i sretnima. Briga za one koji ne mogu brinuti sami za sebe govori o nama samima, govori o tome kakvi smo ljudi i na kojoj smo civilizacijskoj razini, tu ne smijemo popuštati i tu ne smije doći do pada koncentracije. To je naša svakodnevna obaveza i uvijek prvenstveno onih koji su trenutno na vlasti na svim razinama od mjesnog odbora do nas u Saboru. I dozvolite mi da ovdje opet evo ukažem na jednu sramotnu činjenicu a tiče se svih. Radi se o sanitetskim, smještajnim, zdravstvenim i rehabilitacijskim uvjetima nekih psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj, u velikoj većini oni su nedopustivi. Želim posebno upozoriti na stanje na gerijatrijskom odjelu Psihijatrijske bolnice u Vrapču. Taj odjel je nažalost odlaze pred sam kraj svojeg života neki naši mame i tate, neki naši djedovi, bake, izgleda apsolutno nedopustivo sramotno. To je inače mjesto koje bi trebalo izgledati najbolje i trebalo bi biti najuređenije s liječničkom opremom najnovijih generacija i trebalo bi biti naprosto jedno čisto, ugodno mjesto. Ne postoji toliko dobar liječnik ili liječnica niti postoji dovoljno dobra medicinska sestra ili bolničar koji može nadomjestiti sramotne uvjete u kojima pred svoje pred svoje zadnje dane obitavaju neki od naših određenih sugrađana. Molim svoj nadležaj da ulože maksimalne napore kako bi se uvjeti na gerijatrijskom odjelu Psihijatrijske bolnice u Vrapču odmah promijenili ili treba zatvoriti taj odjel. Apeliram na ministricu socijalne skrbi, na ministra zdravlja da učine sve kako bi se to strašno stanje na gerijatrijskom odjelu psihijatrijske bolnice u Vrapću promijenilo. Ovo nazvao bih vrhunsko izvješće koje smo dobili od pravobraniteljice za osobe s invaliditetom je naprosto vrsni edukativni motivacijski materijal koji nam svima može poslužiti da se zamislimo nad samima sobom. Ali sigurno može poslužiti kao snažan motivacijski impuls ka tako važnom cilju da svi skupa što više budemo naprosto ljudi. Hvala lijepo. HNS će prihvatiti ovo izvješće. Hvala i vama poštovani zastupniče. Idemo sa replikama. Prva replika i poštovani zastupnik Dujomir Marasović. Izvolite. u meni je ne samo pobudila političku strast za nekakvom replikom, ovo me dovodi do frustracije, ne znam kako ću se sa ovom frustracijom nosit. Vi ste rekli niz stvari da ovo pitanje treba biti iznad svih pitanja o proračunu, pa ste rekli da se moraju naći sredstva za život u dostojanstvu naših invalida, pa ste na kraju rekli da Psihijatriji u Vrapču da postoje sramotni uvjeti u vezi nekog higijenskog čvora itd. i tu riječ sramotno ste ponovili nekoliko puta. Ova vaša rasprava nije samo nisu krokodilske suze nego je ona sramotna rasprava. I treba jedan put pred hrvatskom javnosti vas i cijelu vladajuću garnituru razobličiti kako i u čemu i u kom smislu nastupate i čemu je ovo sramotan pristup vlasti. Koliko je meni jasno mislim da je HNS zastupao odvojenost ovih izbora za EU parlament od lokalnih izbora i time direktno potrošimo Hrvatska 75 milijuna kuna. Kolega Blažekoviću, vi i ostali partneri iz koalicije normalno da ste inzistirali da se raspišu izbori pa je onda predsjednik raspisao ono što ste mu rekli. Sa 75 milijuna možete riješiti sve pristupe na svim križanjima u Hrvatskoj za naše invalide, sa 75 milijuna kuna možete riješiti sve semafore u Hrvatskoj, sa 75 milijuna možete riješiti sve sanitarne čvorove ne samo u Vrapču nego u svim bolnicama u Hrvatskoj. Ova vaša rasprava je sramota, dokaz je da ne vodite računa o novcu hrvatskih građana nego da ga razbacujete na tako degutantan način

Hvala lijepo. Samo bih htio reći kako sam apsolutno sjećajući se proteklih dvadesetak godina oduševljen sa načinom trošenja vlasti HDZ kako su oni to trošili u zadnjih 20 godina što je bilo nešto nevjerojatno za razliku od nas koji to evo po govoru gospodina Marasovića mi sramotno trošimo. A pitam se što su oni radili sve te silne godine ukoliko uopće netko mora upozoriti na ovakvo stanje u određenim psihijatrijskim ustanovama? Što su oni radili tih silnih 20 godina koliko su bili na vlasti? kako to nije sramotno? Kako ih to nije sram ukoliko se na takve stvari uopće usude replicirati. Evo Bože moj kako meni zna biti mučno u ovoj sabornici od tolike patetike i demagogije koju ovdje slušamo i čujemo. Sve si mislim zašto to uopće radimo. jednu radnu aktivnost, jednu firmu, jednu gospodarski projekt sa Udrugom osoba s invaliditetom gdje ćemo zapošljavati osobe s invaliditetom, a da HNS drži Ministarstvo gospodarstva dosta je u tom dijelu naravno ima pod kontrolom stvari. Evo ja očekujem da ovdje na ovakvom primjeru doživimo nešto da ćemo se moći obratiti i da ćemo uspjeti realizirati taj projekt uz određene potpore prave pomoći aktualne Vlade. bih predložio i preporučio dakle i vama kao jednom od glavnih koalicijskih partnera da natjerate i prisilite i predložite zakon gdje će se jedinice lokalne samouprave zadužiti i obvezati da moraju napraviti strategije za osobe s invaliditetom, to bi bio pravi potez, to bi bio pravi posao. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Kolega Blažekoviću s vama se potpuno slažem u onom dijelu u kojem ste, slažem se sa puno onoga što ste izrekli ali osobito oko onoga da treba naravno uvijek voditi računa da imamo dovoljno novca kako bismo ostvarivali posebne projekte o kojima govori i Konvencija o zaštiti ljudskih prava osobe s invaliditetom. Međutim moje mišljenje i iskustvo je da to apsolutno nije najvažnije. Vi ste se obraćali nama političarima i nama zastupnicima ali naravno i političarima u Vladi ali i na lokalnoj razini. Budući da ovdje govorimo i razgovaramo o temeljnim ljudskim pravima svakoga čovjeka, svakoga pojedinca o Ustavu RH i ostvarivanju ljudskih prava, onda bih rekla da je puno važnije stvarno opredjeljenje svakoga političara poštovanju ljudskih prava, u poštovanju prava drugoga i da ne možemo očekivati od političara koji sustavno krše ljudska prava drugih, koji ponižavaju, vrijeđaju, koji omalovažavaju druge ne možemo očekivati da poštuju prava iz konvencije ili ustavna prava o zaštiti osobe s invaliditetom. Dakle, o temeljnim ljudskim pravima ovdje govorimo. Ona su ne neki način specifična u odnosu na invalide ali od političara koji ponavljam krše tuđa ljudska prava često nažalost svakodnevno ne možemo očekivati da će imati ni senzibilitet, ali ni posebne milosti prema osobama s invaliditetom. Hvala.

moje rasprave. kroz ovu moju raspravu intencija je bila da mi u HNS-u Liberalnih demokrata smatramo da ne smije pasti koncentracija svih nas zajedno, a mi smo ti, političari su ti koji mogu nešto stvarno doprinijeti i pomoći, da ne smije pasti naša koncentracija u svakodnevnom poslu, pomoći i poboljšanju uvjeta života invalidnih osoba u Hrvatskoj, posebice zato jer hrvatsko društvo je pokazalo ne jednom veliki senzibilitet za one kojima je najpotrebnije, kojima je najteže i u brojnim akcijama su hrvatski građani dokazali da oni taj senzibilitet imaju. Naša obveza kao političara je da taj senzibilitet razvijamo još i više, da budemo još senzibilniji i da osobama s invaliditetom pružimo apsolutno što god je moguće u danim okolnostima, ali nikada ne zaboravljajući našu obvezu da su osobe s invaliditetom najslabiji dio našeg društva i koliko je njima dobro, najbolje, toliko je negdje to ipak granica gdje … možemo govorit da je ukupno društvo i zdravo i pozitivno u svim društvenim segmentima. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je klub HDSSB-a i poštovani zastupnik Dražen Đurović. Izvolite poštovani zastupniče. Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovana pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, poštovane zastupnice i zastupnici. stvarno mi je i čast na neki način i osjećam to kao privilegiju naći se u prilici zapravo u Hrvatskom saboru razgovarat ili diskutirat o jednoj temi kao što su pitanje osoba s invaliditetom, a ne samo pitanje osoba s invaliditetom već općenito pitanje osobe. Mi se vrlo rijetko zapravo susrećemo sa nekom temom koja se tiče osoba, najčešće se susrećemo sa raznim temama koje se ne tiču ljudi već samo posredno na njih djeluju dok je ovo zapravo, a posebno i trenutak dakle današnji trenutak. Jučer smo se cijeli dan, od jutra do navečer iscrpljivali po za mene dvije frustrirajuće dvije frustrirajuće točke dnevnog reda, jedan je Zakon o dadiljama koji sam osobno doživljavao kao zaista potpuno izlišan u cijelosti i nepotreban nakon toga smo se dugo iscrpljivali oko Zakona o minimalnoj plaći i oko toga da li je dovoljno da ta plaća bude 2800 ili 2900 kuna bruto, a ono je ponižavajuće bila ona 2800, bila 2900 ili 3000 kuna ili je nedostatna za normalan ljudski život i osjećao sam se zapravo na neki način loše i neugodno jer je moja bruto plaća sedam puta veća, a ja trebam dići glas i ruku da li je nekome dovoljna minimalna bruto plaća 2800, 2900 ili 3000 kuna. Koliko god ona bila, ona će bit nedostatna jer sa 2300 ili 2400 kuna neto u ovoj državi se ne može danas živjet životom dostojnim čovjeka. I ta odgovornost kojom se čovjek u takvim situacijama susreće nisi odgovoran, ali si suodgovoran zapravo na neki način barem kod mene i stvarala određenu frustraciju i nelagodu što zapravo ne mogu više učinit, a moram i prihvatit tu činjenicu eto društva u kojem živim. No eto navečer ako ništa drugo onda je navečer došla jedna dobra vijest, dobili smo novog papu Franju I., to je zaista jedna sjajna vijest, dobili smo sjajnog čovjeka na čelu naše katoličke crkve, jedan dobar, pozitivan događaj. I sada dolazim evo nekako i u duhu tog osjećaja danas na ovu raspravu, na ovu vrijednu raspravu, na ovu raspravu koja nas kao ljude zapravo pomiče ne samo kad je riječ o pitanju odnosa prema osobama s invaliditetom već općenito kad je riječ o našem odnosu prema čovjeku kao čovjeku, neovisno o tome da li on imao invaliditet ili nemao invaliditet, prema čovjeku kao osobi stvorenoj na božju sliku i priliku. Pravobraniteljica je dosta govorila o pojmu vezano za konvenciju, pojmu razumne prilagodbe, razumne prilagodbe osobama s invaliditetom u odnosu na mogućnost naravno i države i jedinica lokalne uprave, ali i o senzibilizaciji potrebe zapravo da se učine dostupnijim, da I tu se zapravo potpuno slažem što zapravo sjetim se '79. kad sam uselio u jednu zgradu, ta je zgrada imala rampu koja je bila toliko okomita da ni najzdravija djeca se nisu mogla njome uspet, a kamoli da bi se netko mogao uspet u invalidskim kolicima. Mi smo kao društvo ipak prilično promijenili svoj stav i prilično smo promijenili svoje norme i neki svoj društveni senzibilitet i mi smo se kao društvo evo otkad je Hrvatske države ipak poprilično promijenili i imamo zaista, puno smo osjetljiviji prema pitanju osoba s invaliditetom. Ja mislim da je to općenita tendencija. S druge strane, S druge strane, nije pitanje samo osjetljivosti već svjesnosti da se neke stvari moraju promijeniti. Hrvatski narod je bio i ostao i širokogrudan i suosjećajan i spreman pomoći i to smo mi zapravo u svakodnevnom životu kroz bezbroj humanitarnih akcija, ali i kroz nas odnos ljudi prema ljudima to je vidljivo. Međutim, nije bila možda dovoljno ukorijenjena svijest o potrebi da moramo neke i zakonske i društvene prilagodbe jednostavno učiniti. I mislim da i ovakve rasprave pa i ovakve deklaracije, naravno ova deklaracija UN-a o kojoj mi sad raspravljamo jedna je od bezbroj deklaracija UN-a koja ovakve države kao Hrvatska prihvaćaju, one najveće ih u pravilu ne prihvaćaju, a ovakve kao Hrvatska prihvaćaju, male države koje žele nešto činit. Jer ima puno deklaracija i raznih i raznih odluka UN-a koje velike države nažalost i konvencija koju velike države ne prihvate male prihvate, mi činimo što možemo, a veliki idu svojim putem. No eto mi naše hrvatsko društvo gradimo, ne gradi ga nitko izvan nas, prema tome naravno i moramo i trebamo učiniti što god možemo. Jedan od problema također koji bih spomenuo, koji se javljao, bilo je pitanje asistenata za djecu s posebnim potrebama, neovisno o tome mislim neki su se žalili zbog, postoji danas hajde recimo tako neki politički korektan rječnik ili manje korektan. Ali mislim da se ne bi trebali hvatati na terminologiju kako je netko izgovorio neku riječ. No, problem tih asistenata djece u školama je prilično izražen jer ta djeca trebaju posebne asistente u školama, a na žalost to je u dobroj mjeri prepušteno financiranje toga gradovima, općinama i županijama. U prvom redu mnogi od njih nemaju novaca, jednostavno ti se programi gase i dio te djece, ja govorim o Požeško-slavonskoj županiji danas nema asistente i ne može zapravo pohađati školu zato što županija nema novca. I postavio sam i zastupničko pitanje, no nije bilo ni nekog interesa niti odgovora da se zapravo nađu, nađu određena sredstva. Neki asistenti bi radili i za onih 1600 kuna ili samo da im se plate barem radni staž ali eto, tako je to u našoj državi. Također postoji kod nas nešto o čemu također treba progovoriti. To je brojka od tzv. 450000 osoba sa invaliditetom u Republici Hrvatskoj, dakle kojih mi kao Republika Hrvatska prepoznajemo. I tu zapravo također postoji jedan nesporazum jer su razni, zbog raznih interesa u raznim vremenima razne skupine prihvaćale prihvaćale i dobivale status invalidnosti ili invaliditeta ili je to bilo put da se ostvari nekakva mirovinska prava i slično. Ja i dalje tvrdim da u Hrvatskoj nema 10% invalidnih ljudi nema. Ali s druge pak strane udruga naših slabovidnih i slijepih osoba se žali da imaju praktički najmanji iznos naknade u regiji, a kamoli u Europi. Dakle, hoću reći da na neki način dispergiramo prava, a s druge strane onim osobama koji zaista trebaju pomoć i države i lokalne zajednice na njih onda dovoljno nismo fokusirani. I tu optiku bi zapravo trebalo mijenjati. Znači, zaista detektirat one skupine i one ljude i one kategorije koji zaista imaju problem i na te osobe zaista i usmjerit i resurse i materijalne i društvene i tim ljudima ciljano osigurati mogućnosti, a ne s druge strane proširivat krug zapravo izvan svake racionalne mjere i onda tu gubit zapravo fokus na prave probleme. I na kraju svakako klub HDSSB-a podržat će ovo posebno izvješće pravobraniteljice. Hvala i vama poštovani zastupniče. Prijavljene su replike pa ćemo po redu. Prva replika i poštovana zastupnica Đurđica Sumrak, izvolite. Hvala vam lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Oprostite što sam razgovarala. Uvaženi kolega, upravo i slušale su vašu raspravu neke od osoba sa invaliditetom i upravo zbog toga sam ja sad malo pričala i upućujem vam kritiku. Nije točno uvaženi kolega da je svejedno kojom se terminologijom mi ovdje koristimo, na koji način se obraćamo jedni među drugima. Oprostite koje su vaše posebne potrebe kolega? ili isključivo mislite da samo posebne potrebe se odnose na osobe sa invaliditetom? Nije točno. Ja mislim da imate i vi isto posebne potrebe. I zamislite terminologija koja je Šeratonskom deklaracijom usvojena izmijenjena je i u našem hrvatskom Ustavu. Pa kojim pravom? Onda bi se mi mogli tako indolentno ponašati i reći ma to uopće nije bitno, pa to je recimo jednako kao da se mi nazivamo kak' nam padne na pamet, vi mene, ja vas, svrstam vas u grupu neku ili osobno pa kažem ma dobro, nije važno. Važno je da vi mene ne tučete. Kako ćete vi mene zvati to nije važno. Ma prošla su ta vremena! Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Dražen Đurović, izvolite. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Da, poštovana zastupnice na žalost ja vama ne mogu pomoći. Vi u svojim raspravama sustavno iskazujete određenu uskogrudnost koja vam je na žalost evo, jednostavno ne prihvaćate nikakvu širinu već volite ovako to negdje kanalizirati u nekakve određene tokove. Vjerojatno ste vi od onih koji su do devedesetih svakoga zvali druže, a poslije devedesete svakoga gospodine i to je bilo to kako je zakon propisao i nema odstupanja od toga. Pa evo, ja mislim da društvo može biti dovoljno otvoreno da i danas netko nekog zove druže, a da i netko nekoga prije devedesete zvao gospodine. (SDP)** Šutim dalje. Sljedeća replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor, izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Pa zapravo nije replika nego je nastojanje da pomognemo ovoj raspravi, a budući da nema ispravka netočnog navoda onda koristim repliku. Naime, kolega je malo prije spomenuo da ovaj postotak, znači od 10% i problematizirao ga u smislu ima li 10% u Hrvatskoj osoba sa invaliditetom. To nije procjena hrvatska, to želim reći. To nije procjena ni jedne hrvatske Vlade ili Parlamenta ili bilo kojeg političara. To je procjena Svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, to je poznati podatak o tome da općenito u svijetu 10% od ukupnoga stanovništva su osobe sa invaliditetom, pa tako naravno onda i 10% u Hrvatskoj. To je procjena. Taj podatak je sigurno točan, a ono što je isto tako sasvim sigurno čega smo svjedoci da smo tijekom Domovinskoga rata postali osobito senzibilizirani na osobe sa invaliditetom i na odnos društva prema njima. Hvala lijepa.

u ovoj svojoj raspravi i obzirom na tu emotivnost i na senzibilnost vjerujem da u Osječko-baranjskoj županiji ima jako puno jedinica lokalne samouprave koje su donijele strategiju za osobe s invaliditetom pa mislim da bi to bilo isto dobro znati i ovdje istaknuti da i mi drugi možda krenemo tim povodom, Hvala lijepa. Odgovor na repliku, poštovani zastupnik Dražen Đurović. **Đurović, Dražen (HDSSB)** Pa da, ja isto nisam mislio da je ovo samo završetak replike no ja ne živim na području Osječko-baranjske županije i ne znam stvarno, ali ako budete trebali neku pomoć oko toga ja ću vam svakako biti kontakt pa ćete dobiti potrebnu pomoć i informacije. Hvala. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Sad sam dužan jednu obavijest. Naime, poštovana zastupnica Jadranka Kosor je rekla nema poslovničke mogućnosti ispravka netočnog navoda. A vlastitim činom je to demantirala. Dakle, kroz repliku je demantirala da nema ispravka netočnog navoda. Dakle, ima ispravak netočnog navoda samo kroz formu replike. Drugo, kolega Dražen Đurović je rekao da je frustriran jer ne može ništa učiniti, a ja mislim da bi trebao obrazložiti zašto ne može ništa učiniti jer nijedan prijedlog zakona, nijednu mjeru nije predložio da bi se promijenilo stanje vezano za osobe s invaliditetom u hrvatskom društvu. Toliko o tome, samo radi javnosti. Nastavljamo sa raspravom po klubovima zastupnika. Na redu je Klub zastupnika nezavisne liste i poštovani zastupnik Ivan Grubišić.

Poštovani gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, pravobraniteljice za invalide sa pomoćnicima, saborski zastupnici i zastupnice. Drago mi je da mogu u ime kluba nezavisnih zastupnika uzeti učešće u raspravi o ovom zakonu i prijedlozima koje smo čuli od pravobraniteljice. Često slušam pjesmu na radio postajama, portalima "Gdje je nestao čovjek", a mislim da je to kao uvod u ovu raspravu važno reći, gdje je nestao čovjek ili gdje je nestala briga za čovjeka bez obzira na invaliditet, to samo pojačava brigu za čovjeka ali uglavnom mi živimo u civilizaciji gdje je izgubljen smisao pozitivnog odnosa čovjeka prema čovjeku i kad se gleda na invaliditet ne samo tjelesni nego i duhovni invaliditet, a takvih je i ovdje dosta prisutnih onda moramo šire govoriti o invaliditetu i pokušati humanizirati naše ljudske odnose. Izgubljenost je izgleda mi jedna određenost čovjeka uslijed suvremenih tehnologija komunikacije da je čovjek sve manje prisutan prisutan u svom domu i u sebi, otuđen od sebe i da je otuđen od drugoga a to je onda ona stara latinska izreka vae soli teško onome tko je sam. I oni koji su sami također su invalidi jer nemaju pomoći i razumijevanja s druge strane. Ja sam u svojim javnim nastupima pa i u nekoliko knjiga koje sam izdao napisao podnaslov – Čovjek nadasve. Bio sam napadnut da čovjek nadasve nije kršćanska sintagma jer Bog je nadasve. Ja tu sintagmu nisam promijenio nego pri njoj ostajem i danas i to je sastavni dio moga kršćanskog reda da čovjek nadasve jest svrha kršćanskog poslanja i kršćanskog svjedočenja. Zalagati se za dostojanstvo i za temeljna ljudska prava svakoga čovjeka. Jasno da invalidi u ovom smislu bilo koje kategorije imaju prednost u toj brizi za čovjeka po onoj što je zapisano u Novom Zavjetu – što ste učinili jednom od najmanjih, meni ste učinili. I ja neću biti vrednovan po misama koje sam izgovorio, ispovijedima koje sam saslušao nego ću biti vrednovan tako kaže Novi Zavjet prema onome što sam učinio ili nisam učinio prema potrebnom čovjeku. Dakle, u tom smislu promoviram duhovnost koja nam je svima zajednička a ne religioznost i obred koji može biti forma bez sadržaja. I pridružujem se, a nadam se i Hrvatski sabor, da smo dobili novog Papu po mjeri senzibilnosti za najpotrebnije. Hoće li ta njegova senzibilnost za najpotrebnije doći i kako će doći do izražaja, volio bih da dođe. Ali ako je kao kardinal i nadbiskup u Argentini prao noge oboljelima od HIV-a i poljubio im noge i da se na svoje radno mjesto ne vozi osobnim kolima nego javnim prometom, da sam sebi kuha i sprema onda je očito da smo dobili čovjeka po mjeri čovjeka i nadam se da nas neće iznevjeriti u svojim stavovi samo je pitanje hoće li biti da se strukturi, okoštaloj strukturi crkve nametne sa svojim stavovima. Dakle, što smo učinili jednom od najmanjih, ja bi na tu razinu digao današnju raspravu a to su invalidi bilo koje vrste. To ste učinili ne radi ispunjenja zakona to ste učinili jer ste vjernici i jer ste duhovni ljudi. To je viša razina razmišljanja i vrednovanja. Razlikujem duhovnost koja je zajednička i svjetonazorima koji su međusobno isključivi ali djela nisu isključiva. Ukoliko se zalažem za prava onih koji su obespravljeni ili "izdani" od svojih najbližih ja se zalažem po principu Evanđelja što ste učinili jednom od najmanjih, meni ste učinili. Zato jasno kao zastupnik, nezavisni zastupnika da ćemo ovaj zakon podržati i napominjem ono što je već rečeno ne samo deklarativno podržati nego ga živjeti u životu da činimo dobro onima koji su bilo s koje strane hendikepirani, da im činimo dobro ako smo vjernici iz motiva vjere, ako nismo vjernici nego svjetonazor nam je drukčiji, agnostici ili ateisti činimo dobro onom drugome kojem je potreban i na taj smo način ispunili cijeli zakon i proroke rekao je Isus. Zato ja smatram da smo svi ovdje u Saboru dijelimo se na humane ljude ili na one druge koji su ideološki opterećeni a to ne bi želio da se shvati ova rasprava i ovaj doprinos ovoj raspravi. Hvala vam lijepo i poštovanje. Poštovani zastupniče cijenim vašu dobru namjeru, dobru vjeru apsolutno i ja poštujem vjernike svih konfesija, religioznost i duhovnost ali ovdje je zaista bilo riječ samo o izvješću pučkog, ovoga pravobranitelja za osobe sa invaliditetom. Pa nije loše da smo čuli i vaše izlaganje, ali i vratit ćemo se na temu nadam se kroz replike. Na redu su replike i to poštovanog zastupnika Dujomira Marasovića. Izvolite.

ovdje nas kolega duhovnih invalida, sa duhovnim invaliditetom u ovoj dvorani. Nije to prvi puta da sam kao političar i kao čovjek od javnog posla doživio uvrede od gospodina Grubišića Grubišića u smislu da su političari ovi i oni neću vam govoriti kakve sve je pridjeve i imenice tu upotrebljavao, ali evo ovdje sam u direktno istoj prostoriji, znači direktno se, nisam reagirao prije na te uvrede, ali reagiram na uvredu jer se osjećam osobno uvrijeđen uvrijeđen i tražim od gospodina Grubišića da mi se ispriča. Gospodine Grubišiću ja ne znam da li sam ja duhovni invalid i invalid, ali sigurno znam i ne znam da li sam moralna vertikala kao što vas tituliraju, ali sigurno znam da nisam vertikala dvostrukog morala. I ono što ste na kraju rekli neću ni komentirati, ali jer bi nas to odvelo predaleko. Smatram da sebi dajete previše prava i slobode u povredi drugih ljudi i tuđeg dostojanstva upravo obrnuto od onoga što ste pledirali za govornicom pred cijelom hrvatskom javnošću. Jedno govorite na govornici a istovremeno u tom govoru vrijeđate mene. Ja ne znam da li ste se vi ostali osjetili povrijeđeni, ako ste to prešutili, i gospodine predsjedniče i vi prešutite ali ja neću. Tražim ispriku. Hvala lijepa. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Na ovakve replike ne mogu odgovoriti jer nema pomoći. I to je moj odgovor nisam želio nikoga uvrijediti, ali sa nekim ljudima postoji granica dokle se može a iznad koje se ne može. To je moj stav, ako ćete se i na ovo uvrijediti imate pravo, ali ja nisam želio nikoga uvrijediti. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Hvala vam na lijepoj propovjedi gospodine Grubišiću, ali ja se nisam zbog toga javio. Javio sam se zbog početka kad ste kazali da često slušate pjesmu Gdje je nestao čovjek. A ja ću reći da se ne slažem s vama jer u prošlom vremenu je ta pjesma bila potrebnija nego što je sada jer ipak uz sve što se događa i što još treba popravit i napravit, ali taj čovjek se pojavljuje, on je danas ipak tu. U Hrvatskoj državi danas osobe s invaliditetom definitivno ipak imaju puno drugačiji status nego su imali pred recimo recimo dvadesetak godina. Ipak se ovo naše društvo drugačije ponaša, ipak evo i mi danas raspravljamo o ovom izvješću i moram ovako reći ni ja nisam i ja sam tražio tog čovjeka i shvatio sam da tog čovjeka možemo pronaći vrlo lako. Kad su mi članovi moje udruge došli sa prijedlogom da sjednem u kolica i da se prevezem po Križevcima i da vidim gdje su sve prepreke onda sam shvatio koliko osoba s invaliditetom u kolicima ima prepreka. Kad su mi zavezali oči i dali štap, kad sam probao hodati onda sam shvatio koliko osobe s invaliditetom koje su slijepe imaju prepreka. To je oto što moramo isprobati. To je ono što moramo dati nama koji mislimo da smo zdravi, da probamo i onda ćemo vrlo lako donositi normalnije i kvalitetnije odluke i nećemo osobe s invaliditetom smatrati građanima drugog reda niti ćemo ih se sramiti. A sada smo postigli da se ne sramimo, sada smo postigli da ih poštujemo, da ih cijenimo, da ih smatramo sebi ravnima i ravnopravnima. To je bit stvari. Zato ta pjesma gdje je nestao čovjek, on je tu, on je u Hrvatskoj samo ga treba još više njegovati. I odgovor na repliku, poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Gdje je nestao čovjek, rekao sam da se radi o pjesmi, ali bi ja vas pitao gospodine Hrg, zar nisu svojevrsni invalidi 370 tisuća nezaposlenih, 100 tisuća onih koji rade ne dobivaju plaću, oni nisu isto određeni invalidi, prema tome gdje je dug Hrvatske kolikih 50 milijardi eura, je li to invalidnost cijele zemlje ili se radi o tome da ćemo praviti propagandu kako je kod nas čovjek na prvom mjestu i njegovi problemi. Ja mislim da smo tek na početku rješavanja tih problema na ispravan način. Hvala lijepo. Poštovani zastupniče, cijenim vaše osjećaje i vašu brigu za nezaposlenim ali ne bih ih nazvao nikada invalidima, oni traže posao, traže da se dokažu i naša je obveza da im omogućimo. A sada nova replika i poštovana zastupnica Jadranka Kosor. svatko od nas pogleda što smo učinili kao ljudi, što je svatko od nas učinio kao čovjek i da na taj način stvaramo sliku o sebi. Ja se s tim slažem. Pa ću reći upravo vezano za temu o kojoj razgovaramo da sam imala čast kao potpredsjednica Vlade i kao ministrica potpisati u New Yorku Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom o kojoj govorimo, dokumentu o ljudskim pravima u ovom stoljeću. Da sam isto tako predložila osnivanje ureda za osobe s invaliditetom, da sam sudjelovala u odabiru upravo gospođe Slonjšak kao pravobraniteljice za osobe s invaliditetom unatoč predrasudama mnogih s obzirom na njezin invaliditet i vidimo da je zaista postala sjajna pravobraniteljica. Kao ministrica pokrenula sam institut osobnoga asistenta za najteže invalide. To je jedan sjajan projekt, projekt prilagođavanja koji smo nazvali pristupačna Hrvatska dakle prilagodbi iz grada i svega ostaloga za osobe s invaliditetom, ali isto tako projekt za invalide osobito sto postotne Domovinskoga rata. Tako da mislim da se uklapam na neki način u ovu sliku, ali kao što vidite to zapravo katkada u političkom životu ne pomaže. Ali treba tako raditi, treba uznastojati, slažem se s vama. I još samo jedna mala impresija nečega što se proteže, što sam osjetila i u vašemu govoru, o tome da su osobe s invaliditetom slabi. Ja mislim da invalidi odnosno osobe s invaliditetom nikako nisu slabi ljudi, treba ih potpuno drugačije gledati. Oni su snažni ljudi i naša je uloga samo jedna, omogućiti im da sudjeluju ravnopravno u svim segmentima života, od političkog do sportskog. Hvala vam lijepa. invaliditetom mogu imati i imaju prednost pred navodno zdravim ljudima ili koji misle da su zdravi jer opet ću se ja pozvati ali to nije propovijed kad budem razapet na križu bit ću najjači. To je kršćanska objava. Dakle razapetost s invaliditetom ne čini čovjeka po sebi slabijim nego ga izaziva da bude još jači i da nikada ne klone. To je moje mišljenje. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolega Grubišić neću razmišljanje jer mi svatko od nas ima u Visokom domu svoj mentalni sklop i način razmišljanja. Ali sam primijetio jedno vaše razmišljanje glede definicije samoga invaliditeta. A tu je važno reći da osobe sa invaliditetom osim što imaju tjelesna oštećenja i druga, da imaju i određene potencijale a na nama svima je ovdje da pomognemo aktivirati te potencijale i u tom smislu sam suglasan da je potrebno na svakoj razini od onoga što ste vi rekli čovjek ali naravno mi ovdje promišljamo i politički, dakle na svim razinama. Od jedinica lokalne samouprave što mi svatko činimo na svojoj sredini. Evo imamo primjere iz raznih sredina, pa i ja tako u svojoj sredini mogu pozdraviti i Udruge i Naš mali kutak kraja i Podravsko sunce i Udruga osoba s invaliditetom Koprivničko-križevačke županije. Ali najveća je odgovornost na vladajućima, na vladajućima koji moraju osigurati uvjete u tom dijelu ali ne na način apela kao što smo danas čuli. Nego na način činjenja jer puno riječi bez djela je kao zdjela bez jela. Hvala lijepo. Hvala lijepa i vama. Odgovor na repliku poštovani zastupnik Ivan Grubišić. Izvolite. **Grubišić, Ivan (Nezavisni)** Slažem se sa djelom vaše rasprave da su samo djela, kriteriji, istinitosti humanizma samo djela i duhovnosti samo djela. Bit ćemo suđeni o djelima. Drago mi je čuti da se zalažete na lokalnoj razini za osobe s invaliditetom ali se bojim i bit će mi žao ako ovo ostane samo deklarativna podrška. Treba činiti što se može. Hrvatska nije u situaciji nažalost sada da rješava pozitivno sve ove potrebe koliko 50 tisuća invalidnih osoba ali se može pomak učiniti i to smo dužni učiniti prvenstveno svojim vlastitim ponašanjem svakoga dana u svojoj sredini. Hvala i vama poštovani zastupniče. Nastavljamo raspravu po klubovima zastupnika u hrvatskom Parlamentu. Sada je na redu klub SDP-a Hrvatske i poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Gospođo pravobraniteljice sa suradnicima. Na početku bih htjela pohvaliti i pozdraviti pravobraniteljicu i upravo ovo posebno izvješće. Zapravo pohvaljujem korištenje ovog instituta posebnog izvješća jer se vidi da jedno sažeto i vrlo pregledno izvješće i na taj način je moguće na puno bolji način prenijeti svoju poruku čak i vizualno vrlo privlačan način, te ukazati na trenutačne probleme s kojima se suočavaju osobe s invaliditetom. To je krucijalno da poruka dođe što prije do nas zastupnika, zastupnica, Vlade i hrvatske javnosti, za to treba koristiti i ovakve načine odnosno ovo posebno izvješće što ste vi koristili. Podsjetit ću i ja da je Hrvatska bila među prvim pristupnicama odnosno potpisnicama Konvencije o pravima osoba s invaliditetom. Naglašavam da smo konvenciju ratificirali 2007.godine, a osme je stupila na snagu. Ova tematika o osobama s invaliditetom nikada ne smije biti sporedna jer je pitanje ljudskih prava, a pitanje isto tako o jako velikom broju naših sugrađana. Ja imam podatke preko 500 tisuća osoba s invaliditetom koje koriste određena prava u sustavu. Prema tome očigledno je ova tematika mora biti od iznimne važnosti za svih nas. Najvažniji zaokret koji je učinjen u konvenciji to je odmicanje od medicinskog modela prema socijalnom modelu i najvažnije prema modelu ljudskih prava. U izvješću se jasno postulira pitanje osoba s invaliditetom su pitanja ljudskih prava, a ne pitanja liječenja i davanja socijalne pomoći. Upravo prelazak s medicinskog modela označava prekid odnosa prema osobama s invaliditetom, kao primateljima milosrđa ostavljenih drugima na dispoziciji da odlučuju o njihovoj sudbini. Ovaj pogled i model potpuno su zastarjeli i treba naglasiti kako su osobe s invaliditetom u biti nositelji prava, što znači da ne treba samo raditi na osiguravanju kvalitetne i pravodobne usluge prema njima, već štoviše treba se posvetiti potpori, poštivanju i shvaćanju njihove različitosti ali kao bogatstvu našeg društva. Naravno da uvijek trebamo razmišljati da treba zatrti put svakom pokušaju stigmatizacije odnosno marginalizacije osoba s invaliditetom i to moramo i mi u lokalnoj samoupravi uvijek imati na umu. Svima nam je jasno da se životne karte konstantno dijele. Nikada ne možemo znati koje ćemo karte dobiti i hoćemo li uvijek imati uspješnu partiju. Što nam nameće takav zaključak? Nikad ne znamo koja ćemo prirodna dobra dobiti jer svatko od nas vrlo lako može postati u bilo kojem trenutku našeg života osoba s invaliditetom. Dakle, svakako trebamo nastojati da učinimo sustav i društvene odnose unutar Hrvatske poštene odnosno najsklonije za one najugroženije od trenutnih socijalnih, ekonomskih i drugih poteškoća koje doživljavaju. Pravobraniteljica u ovom izvješću navodi jasnu arhitektonsku pristupačnost, komunikacijsku pristupačnost kao bitne momente za osobe sa invaliditetom i oni to uistinu jesu. Pristupi institucijama, kretanje po ulicama, javni gradski prijevoz, olakšati treba komunikaciju sa okolinom, sve su to bitne stvari kako bi osobe s invaliditetom postale ravnopravni članovi društva i da bi mogli ostvariti što veću kvalitetu života kao i svi ostali članovi zajednice koji to nisu. Sa sigurnošću mogu reći kako je treći momenat društvene prepreke i stigmatizacija izrazito biran za nas kao društvo koje želi i treba biti inkluzivno i spremno prihvatiti i tolerirati razlike. Ovdje posebno treba naglasiti osobe s intelektualnim poteškoćama i osobe s mentalnim odnosno psihosocijalnim poteškoćama koje se najviše susreću s tim nerazumijevanjima. Potrebno je što hitnije urediti njihov status unutar zakonodavstva kako bi im omogućili što kvalitetniji život. Gledam na osobe s invaliditetom kao ravnopravne sudionike našeg društva, kao građane jednake svima nama u mogućnostima i šansama koje im nužno moramo osigurati, ali i raditi na tome da ih ne moramo više osiguravati već da one budu potpuno samorazumljive i normalne pojave unutar našeg društva. To nam se nekada čini da je daleki cilj, sada izgleda možda i nedostižan ali mora nam biti svima nama prioritet moramo ga početi percipirati kao lako dosežno samo ako odlučimo učiniti nešto po tom pitanju. Zato još jedan put naglašavam i citiram iz izvještaja Invaliditet nije u osobi, invaliditet stvara društvo, invaliditet je dio ljudske različitosti koji treba poštivati, a ne hendikep koji treba izliječiti. U pojedincu treba prepoznavati njegove posebne sposobnosti i prihvatiti ga, a društvo je to koje se treba prilagoditi i ovoj ljudskoj različitosti." Mislim da svi mi imamo iskustva bilo da smo osobna iskustva ili da smo čuli nekakva iskustva sa osobama sa invaliditetom. Ja mogu reći da sam živjela, odnosno rasla sam sa jednom prekrasnom osobom sa invaliditetom, mojim didom, koji je bio čovjek bez ruke. Taj čovjek invalid je meni dao jako puno, puno ljudskih vrijednosti, a ja sam kao dijete dala njemu. Ja sam bila u interakciji i mislim da sam dobila bogatstvo od takve osobe. Još nešto o jednom istraživanju implementacije javne politike prema osobama s invaliditetom koje su radile doktorantice sa Fakulteta političkih znanosti, Pravnog i Edukacijskog fakulteta. One su došle do rezultata kako je nužno poraditi na razvijanju spomenutih razumijevanja i prelasku na modele ljudskih prava i to na razini lokalne vlasti gdje se osobe s invaliditetom još uvijek susreću sa velikim poteškoćama i nerazumijevanjima što je zapravo i vidljivo iz ovih izvještaja, sa svim onim preprekama koje sam maloprije spomenula. spomenula. Dakle jačanje uloge lokalnih vlasti je vrlo bitno, jačanje uloge civilnog društva isto tako i ovo istraživanje se pokazalo da je nužno još raditi na osvješćivanju i prelasku sa medicinskog modela na model ljudskih prava, posebno na razini pojedinaca, samih osoba sa invaliditetom, kao i stručnjaka i ostalih službenika, naravno i cijeloga društva. Možda je najvažnije što naglašava ovo istraživanje zapravo činjenica kako je nužno osluškivati osobe s invaliditetom. Naime oni su, kako je to vrhunski naglašeno, iskustveni eksperti koji najbolje znaju s kojima se poteškoćama susreću i koji dijelovi sustava ne funkcioniraju na najbolji mogući način. Oni prolaze ta iskustva i mogu biti najbolji kreatori javnih politika kao najzainteresiraniji dionici ove javne politike. Spominjali smo lokalnu samoupravu. Ja znam da sve ovisi o proračunima, međutim ovisi isto tako i o nastojanjima, odnosno o našem odnosu prema osobama s invaliditetom. Spomenut ću grad Dubrovnik gdje smo pokrenuli proceduru, osigurali smo novac u proračunu za specijalno vozilo za prijevoz osoba s invaliditetom koji će služiti za one kojima je to potrebno da ih prevezemo na posao, da ih prevezemo u kazalište, da ih prevezemo u liječnika. Isto tako moram naglasiti da podržavamo našu strategiju koju smo napravili, Strategiju za osobe s invaliditetom i da po njoj postupamo. Ove godine smo povećali iznose, odnosno iz proračuna upravo za osobe s invaliditetom, upravo samo za takve udruge. Izdvajamo preko milijun kuna sufinanciranje, to se zapravo odnosi na sufinanciranje udruga, a isto tako na sufinanciranje upravo aktivnosti iz te Strategije koju smo donijeli za osobe s invaliditetom. Na kraju bih htjela još napomenuti kako bi trebalo možda razmišljati o osnivanju koordinacijskog tijela koje bi pratilo provedbu politike prema osobama s invaliditetima. Evo još jedanput, klub SDP-a prihvaća ovo izvješće i zahvaljuje još jedanput pravobraniteljici na izvrsnom izvješću. Hvala lijepo. **Leko, Josip (SDP)** Hvala i vama. Imamo dvije replike. Prva replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. Zahvaljujem. Pozdrav pravobraniteljici, ali i svim invalidnim osobama u Hrvatskoj koji znaju da je Hrvatska potpisnica svih najvažnijih međunarodnih dokumenata o pravima osoba s invaliditetom i čija su prava regulirana kroz gotovo 300 propisa i po tim propisima, po tim potpisanim ugovorima, konvencijama život invalida i invalidnih osoba u Hrvatskoj je besprijekoran, idealan, međutim stvarnost je drukčija. I ne treba zaboraviti ni činjenicu, evo ja kao zastupnik od 2008. godine dajem amandmane na državni proračun koji se odnose na iznos doplatka za sljepoću, od 2008. godine. Niti HDZ-ova, a niti kolegice vaša nije prihvatila taj amandman, a Hrvatska je na začelju europskih zemalja. Ispred nje su čak Albanija, Srbija, BiH, Slovenija. U Sloveniji je to 258 eura, u Bosni 202, u Srbiji 175, u Albaniji 100, a u Hrvatskoj samo 50-ak eura. I mi pričamo o tome i netko je spomenuo gdje je nestao čovjek i da trebamo se odrediti prema vlastitim afinitetima, prema mogućnostima lokalnih samouprava, prema ne znam čemu, a lokalne samouprave u Republici Hrvatskoj se mogu podijeliti isto kao Hrvatska na bogatu Hrvatsku i izuzetno siromašnu Hrvatsku. I sve jedinice lokalne samouprave nemaju jednake mogućnosti, bez obzira tko je čelnik.

Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Vinkoviću, evo maloprije mi je kolega iz klupe slušajući izvješća predstavnika klubova rekao je evo danas ćemo čuti puno empatija a pitanje je što će biti u stvarnosti. I to je točno što je rekao. Pitanje je da li će ostati sve one prepreke koje jesu prisutne? Međutim, ja bih rekla da sve to ovisi o nama, ljudima. Pitamo se gdje je nestao čovjek? Potražimo ga, počnimo od samih sebe. Sve ovisi od toga od lokalne vlasti do državne. Svako nek' napravi, jedan kamenčić nek' napravi pa ćemo napraviti dobro prema osobama sa invaliditetom. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković, izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo malo da repliciram kolegici iz drugog kluba ne bi bilo što ste, ali dobro je možemo i unutar kluba. Ali u svakom slučaju slažem se s vama kolegice Bonačić u onom dijelu gdje ste rekli da ovo posebno izvješće treba poticati nas zastupnike na razmišljanje, ali naravno i na djelovanje, dakle glede osoba sa invaliditetom. Ali naravno treba poticati i one s druge strane Markova trga, dakle isto tako na djelovanje, jer uistinu su problemi djece sa poteškoćama u razvoju i osoba sa invaliditetom veliki. u tom dijelu o područjima djelovanja o čemu svake godine svjedočimo u izvješćima glede pristupačnosti. I u tom dijelu određeni napretci se vide. Ali zasigurno posebno mjesto zavređuje ona zdravstvena problematika. zdravstvena problematika. Ja se ispričavam ovdje što ću ponovo ponoviti centar Stančić koji evo ide se u jedan projekt deinstitucionalizacije gdje su osobe korisnici toga centra imaju značajne potrebe zdravstvene, znači od korištenja respiratora, aspiratora, kateterizacije i svih drugih zdravstvenih postupaka i zasigurno ovakav brzi način deinstitucionalizacije može dovesti do dodatnih poteškoća. I ja sam osobno uputio pitanje gospođi pravobraniteljici na odboru. Ona je rekla da, ali ne na način uskraćivanja bilo kojega prava do sada. Evo na taj način trebamo razmišljati. Hvala lijepo. Hvala i vama. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Tatjana Šimac-Bonačić, izvolite. **Šimac Bonačić, Tatjana (SDP)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Pa kolega Milinkoviću, da ja sam pohvalila upravo instrument, odnosno institut posebnog izvještaja zato što nam još na jedan način sažetiji vizualno prihvatljiviji osvješčava problem koji je. To je točno. Mislim da to kad ste rekli da treba zapravo puno tražiti od njih preko sa Markovogo trga. Međutim, ja mislim da oni dobro rade i da su dobro napravili. I vraćam se na to, da svatko od nas mora napraviti svoj dio da bi napravili dobro osobama sa invaliditetom i od vas kao čelnika lokalne samouprave i kao zastupnika u Hrvatskom saboru, naravno i od ministara i od predstavnika Vlade svak ima svoj dio. Ne možemo tražiti od drugoga, ne možemo prebacivati loptice na druge, nego trebamo svi skupa raditi upravo da bi poboljšali status osoba sa invaliditetom. Hvala Hvala lijepa. Jedna obavijesti. U 10,45 minuta isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta u skladu sa člankom 207. stavak drugi Poslovnika Hrvatskog sabora. Na redu je klub HSU-a i poštovana zastupnica Višnja Fortuna. Izvolite poštovana zastupnice.

a ono je zapravo u svrhu podizanja razine svijesti o primjeni UN konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Posebno bih još naglasila da je zapravo pravobraniteljica svjesna kako se zapravo na ovaj način kojim nam je ovo sada ovo izvješće predstavila svjesna kako je zapravo podizanje razine svijesti izuzetno bitno i nikada nije dovoljno zaista na to poticati. Pozvala bih tu i naše medije koji su sigurno puno, puno bolji nego što su to bili prije. Ali evo usudim se reći da to još nije dovoljno onoliko koliko bi trebalo kako bismo upravo tu razinu svijesti doveli do onog stupnja koji bi bio potreban, a to bi značilo izjednačavanje svih građana u Republici Hrvatskoj da nema nikoga više sa posebnim potrebama jer posebne potrebe postoje samo u svakom od nas. Svi mi njih imamo. Dakle, u odnosu na posebno ovo sad izvješće rekla bih da je prema Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom, na snazi je ona već gotovo 5 godina i nema se još uvijek dojam da postoji zadovoljavajuća razina svijesti o tome da se radi o obvezujućim međunarodnom dokumentu kojim Republika Hrvatska nalaže da cjelokupno svoje zakonodavstvo uskladi sa odredbama i načelima konvencije. Najznačajniji zaokret koji konvencija uvodi je zapravo što je izuzetno bitno to je odmicanje od medicinskog modela invaliditeta i usvajanje socijalnog modela i modela ljudskih prava. Ne bismo trebali pristajati na bilo kakva opravdanja zbog kojih još nije učinjena sveobuhvatna analiza o usklađenosti postojećih zakona s konvencijom na svim razinama. Pitanje osoba sa invaliditetom su pitanja ljudskih prava, a ne pitanja liječenja ili davanja socijalne pomoći. Unatoč određenim pozitivnim pomacima kroz promjene nekih zakona kao i postupanja određenih državnih tijela i institucija koji odražavaju opredjeljenje za poštivanje ljudskih prava i istinsku jednakost još uvijek na mnogim područjima i razinama prevladavaju stajališta da je invaliditet jednako nesposobnost i da je invaliditet osobni problem pojedinca, a ne posljedica neuspjeha društvene zajednice da uključi sve osobe i prihvati različitosti među njima. Osobe s invaliditetom su nositelji prava i moraju biti prihvaćeni kao ravnopravni partneri i suradnici, kao aktivni subjekti osobnog razvoja. Oni imaju pravo na obrazovanje koje odgovara njihovoj sposobnosti, pravo na zapošljavanje kojim će osigurati vlastitu egzistenciju, pravo na sudjelovanje u javnom političkom životu, pravo na zaštitu i puno ljudsko dostojanstvo. Ne zaboravimo da su za invaliditet odgovorne prepreke koje onemogućavaju da osoba uslijed svog oštećenja participira u životu zajednice na jednakoj osnovi sa svim drugim osobama. Stoga na državi leži velika odgovornost da uklanja prepreke, a ta se odgovornost mora ogledati u sasvim određenim političkim odlukama. Posebno izvješće naglašava konvencijom ustanovljeni socijalni model odnosa prema invaliditetu potvrđuje zapravo tko su osobe s invaliditetom i ukazuje na našu obvezu da im osiguramo različite vidove podrške za uključivanje i razmjernu prilagodbu. Ono nadalje ističe važnost osnaživanja osoba s invaliditetom kao pretpostavke njihove neovisnosti koja doprinosi socijalnoj i ekonomskoj isplativosti za cjelokupno naše društvo. Upoznavanje s načelima odredaba, konvencije za saborske zastupnike kao nositelje zakonodavne vlasti ima značenje u kreiranju javnih politika i od iznimne su važnosti za afirmaciju onih promišljanja koja su utemeljena na ljudskim pravima uvijek uvijek kada se izglasavaju zakoni i drugi propisi. Vjerujem da će ovo izvješće i Priručnik za saborske zastupnike od isključenosti do jednakosti ostvarivanja prava osoba s invaliditetom sadrži konkretne nam smjernice koje će doprinijeti učinkovitoj implementaciji konvencije u hrvatsko Jednako očekujem da će potaknuti da se prilikom donošenja svakog zakona procjenjuje kakve će implikacije imati pojedini propisi na položaj i prava 520 tisuća 488 osoba s invaliditetom u RH. Željela bih ovdje još istaknuti kada sam rekla državnu odgovornost ta odgovornost leži i na svakoj lokalnoj upravi i samoupravi. Ovdje dozvolite da sa razine Grada Zagreba istaknem da Grad Zagreb ima jedan partnerski odnos, jednu dobru suradnju sa Uredom pravobraniteljice, sa udrugama osoba s invaliditetom jer civilno društvo je ono na čemu se mjeri isto tako kvaliteta rada svakoga grada i to je nešto što smatram normalnim, tako treba biti. Ništa posebno tu ne želim istaknuti, ali ono što možemo na razini grada i na razini svake lokalne uprave i samouprave učiniti to se mora zapravo stvarno učiniti kako bismo što se tiče sredstava ovdje bih rekla da sredstva su izuzetno bitna, bez sredstava ne možemo učiniti ništa, ali vjerujte da je jako bitno i kako se ta sredstva i rasporede. Ona se mogu rasporediti na neke druge projekte i programe a ne moraju recimo rasporediti u ovaj projektni program koji Zagreb smatra izuzetno bitnim, a to su projekti i programi koji se odnose na osobe s invaliditetom. Stoga bih istakla par stvari koje smatram bitnima. Ne želim duljiti, ali želim reći da Grad Zagreb je izradio već treću Strategiju za osobe s invaliditetom na temelju Nacionalne strategije. Svake godine dostavljamo izvješće Skupštini u kojoj sudjeluju i pri tom izvješću sudjeluju i osobe s invaliditetom na samoj Skupštini gdje one imaju i mogu i moraju, mislim mogu i uvijek kažu ono što nije dobro, što treba učiniti kako bismo za sljedeće izvješće to mogli i ono što nismo učinili da to učinimo do sljedećeg izvješća. Nadalje, izuzetno je bitno imamo povjerenstvo na razini grada za osobe s invaliditetom u koje su uključene upravo osobe s invaliditetom i sve odluke koje donosimo, donosimo zaista zajedno na onom što je učinjeno i na onom što bismo trebali učiniti. Istaći ću da osobe s invaliditetom u Zagrebu imaju besplatan prijevoz, da imaju posebna kombi-vozila za djecu s teškoćama u razvoju, tri ustanove koje su osnovane a koje su isključivo osnovane i ustanove Grada Zagreba to je naš "Silver" za školovanje pasa vodiča ustanova, ustanova "Mali dom" za djecu sa višestrukim oštećenjima i ustanova URIHO gdje Zagreb sufinancira osobe s invaliditetom koje rade u toj ustanovi jer inače zaista kao same ne bi mogle opstati. Ovo nije hvala, ovo su činjenice i sigurna sam da nismo učinili dovoljno i još uvijek imamo jako puno posla. Ali bih željela naglasiti da vrijednost i kvaliteta života u svakom gradu mjeri se po dostupnosti svih usluga i sadržaja koliko su dostupni svim građanima, a osobito najosjetljivijim skupinama u svakom gradu. još bih željela reći da Grad Zagreb od 2007. godine svake godine se prijavljuje svoje projekte na projekt europskog tjedna mobilnosti i svake godine bili smo u prvih deset gradova od 2500 gradova. U ovoj godini Europska komisija za zaštitu okoliša prošli tjedan u Bruxellesu dodijelila je Gradu Zagrebu 1. nagradu u odnosu na 2500 gradova. Grad Zagreb nije to učinio sam, Grad Zagreb je to učinio sa svojim partnerima, sa svojim udrugama, osobama s invaliditetom i svim ostalim građanima koji su zajednički s nama da bi Grad Zagreb bio eto dostojan čovjeku. To je potvrđeno i ovom prilikom, 1. nagradom na koju smo ponosni, ali to ne znači da smo učinili sve i da smo ikada učinili sve svijest mora biti ona koja nas uvijek potiče da trebamo bolje, više i izjednačiti sve osobe i nema tu razlike nikakve. Razlike postoje samo u našim glavama i to želim da svi znamo i shvatimo. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Imamo prijavljene replike. Idemo po redu. Prva replika i poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa kolegice Fortuna primijetio sam vašu tvrdnju gdje ste rekli da je pitanje prava osoba s invaliditetom jesu temeljna ljudska prava, a ne pitanje liječenja ili socijalne pomoći. Ako sam u nečemu pogriješio ispričavam se, ali želim reći sljedeće itekako je liječenje važno i bitno, o tome nas upozorava gospođa pravobraniteljica svake godine u svojim izvješćima. Od problema rehabilitacije osoba sa invaliditetom, od ortopedskih pomagala, od zdravstvene njege u kući i raznih drugih, dakle dostupnosti zdravstvene zaštite za osobe sa invaliditetom. Naravno, dakle dodatne napore su uvijek moraju tu tu ulagati. A drugo, što se tiče socijalnoga statusa i o tome djelu ste razmišljali. Naravno da ekonomske teškoće dodatno pogoršavaju status osoba sa invaliditetom. Pa ne možete me uvjeriti da povećan PDV, cijene energenata, grijanja itd. da dodatno ne opterećuje stanje osoba sa invaliditetom, itekako. A ako ćemo poći od same definicije zdravlja svjetske zdravstvene organizacije koja kaže da je zdravlje potpuno duševno, tjelesno i socijalno blagostanje. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Poštovani kolega dobro ste me slušali to mi je drago, sve ste uočili ali ovo što sam govorila bilo je iz konvencije. Ono što je konvencija propisala i to su bile riječi, ne riječi nego moje riječi A ovo što ste rekli liječenje, da točno, liječenje je potrebno svima, svima nama. Naravno da je liječenje u odnosu na osobe s invaliditetom, da trebaju puno više dodatnih, da tako kažem pomaganja ovisi o stupnju invaliditeta. I to je točno, ali to nije razlog da ih dijelimo po tome. Mi njih ne smijemo dijeliti po ničem, to je ono što ja želim ovdje istaknuti, niti po socijalnoj pomoći, niti po zdravstvenom osiguranju, liječenju itd. Ono što je najbitnije da ih osnažimo u svakom području. A ovo što sam govorila u odnosu na konvenciju. Hvala lijepa. Hvala i vama. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Zoran Vinković. Izvolite. **Vinković, Zoran (HDSSB)** Uvažena kolegice, obzirom da ste izabrani u četvrtoj izbornoj jedinici ja sam očekivao da ćete govoriti o mogućnostima slavonskih gradova, odnosna gradova iz te četvrte izborne jedinice i mislim da bi trebali znati da je ta fiskalna mogućnost tih gradova bez obzira koliko se čelnici lokalne samouprave trudili, imali prije svega svijest o potrebama invalidnih osoba, jednostavno sve potrebe dakle one infrastrukturne ne mogu napraviti. Da ne spominjem državne institucije koje su u tim lokalnim samoupravama koje praktično nemaju niti mogućnost ulaska invalidnih osoba u državne institucije. S druge strane spominjete Grad Zagreb, je Grad Đakovo je grad, kao što je i Grad Zagreb. Gradonačelnik je ovdje Bandić, tamo je Vinković ali razlikuje se, ne način rada nego razlikuje se prije svega fiskalna mogućnost Grada Zagreba koji ima negdje oko 7 milijardi kuna, Grad Đakovo oko 40 milijuna kuna. Tu je i Dubrovnik već spomenut. Grad Đakovo ima u 4 godine onoliko koliko turisti ostave u posjetu onim zidinama, odnosno starom dijelu Grada Dubrovnika. To je problem Hrvatske, Hrvatske koja je podijeljena na siromašnu i bogatu i dodatno ova tzv. fiskalna decentralizacija, između za nju ste i vi glasali iako je u Planu 21. osnova tog programa decentralizacija a istoga izvire i mogućnost i lokalne samouprave da pomogne invalidnim osobama, na taj način spriječena.

Hvala. Poštovani zastupniče, da to točno izabrana sam u četvrtoj izbornoj jedinici i zapravo zahvaljujem se svima koji me tamo birali. Moj mandat nije završio ja neću ništa obećavat, samo sam rekla da moj mandat nije završio, to je prvo. Što se tiče sredstva i tu se slažem s vama i to sam rekla ako se sjećate i u mojem izlaganju. Jasno je da su sredstva jako važna i jasno je. Ali ja kao socijalni radnik po struci puno sam projekata i programa vodila, radila i provodila gdje nisu bila potrebna velika, zaista ne velika sredstva nego su potrebni dobri ljudi, ljudi dobre volje koji to mogu, žele i hoće. I onaj dio koji sam naglašavala i danas naglašavam ne umanjujem važnost sredstva ali hoću reći da, a razvijanje svijesti i ono što sam, na koje sam ja mislim da je bilo očajno, dala naglasak je zapravo nešto što nam je najbitnije kako bi upravo osobe s invaliditetom bile izjednačene sa svim drugim građanima. To je nešto za što se borim zaista svoj cijeli profesionalni vijek i borit ću se i nadalje i vjerujte tu moramo biti zajedno neovisno o sredstvima, sa sredstva i bez sredstava. A što se tiče sredstava, slažem se bitna su, ali isto tako morate se složiti samnom da se ta ista sredstva mogu upotrijebiti i u neke druge svrhe. Hvala lijepa. Sljedeća replika i poštovani zastupnik Branko Hrg. Izvolite poštovani kolega. **Hrg, Branko (HSS)** Hvala lijepa. Poštovana kolegice Fortuna evo lijepo ste rekli kao zaposlenica, pročelnica gradskog ureda što sve ima Grad Zagreb i mi smo svi ponosni na to da Grad Zagreb to ima. Ne bi bilo dobro kad glavni grad Hrvatske ne bi imao takav senzibilitet i ne bi tako postupao prema osobama s invaliditetom. No, kao saborska zastupnica tu ste u drugoj ulozi, pa ja očekujem da ćete pomoći, budući da ste unutar vladajuće koalicije sastavni dio da i mi, i naše osobe s invaliditetom u Križevcima, u Đakovu, u svim gradovima i općinama RH imaju barem približno slične uvjete za to. A to bez sustavnog rješavanja na državnoj razini neće biti moguće. I naše bi osobe s invaliditetom htjele da ne moraju svakodnevno pisati da se omogući fizikalna terapija, i naše bi osobe s invaliditetom htjele da mogu doći sa specijalistima ortopedu u Križevcima, da ne moraju ići okolo, da se ne moraju voziti. I mi moramo kupovati automobil, kombi da prevozim osobe s invaliditetom. To je ta nejednakost. I dobro je da je rasprava otišla u ovom pravcu i dobro je da ste otvorili ove teme, ovo pitanje, jer ovo pokazuje koliko je Hrvatska diskriminirajuća država za građane a da ne govorim o osobama s invaliditetom. Odgovor na repliku, poštovana zastupnica Višnja Fortuna. od 2500 gradova a osvojio je. To dalje znači da je i iznad onog što mora učinio, to je prvo. A što se tiče sustavnog rješavanja na državnoj razini, ja se još ne bih usudila reći da to nije učinio ili na državnoj razini imamo još tri godine da taj dio, ovo što ste danas rekli da potvrdimo da nije točno. Da neće biti točno, pardon. **Leko, Josip (SDP)** Hvala lijepa. Završili smo sa replikama. Sad prelazimo na pojedinačnu raspravu zastupnika u trajanju od deset minuta. Na redu je poštovana zastupnica Ana Komparić Devčić. Izvolite poštovana zastupnice. Zahvaljujem poštovani predsjedniče, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom sa svim suradnicima, kolegice i kolege. Ja ću malo drukčije raspravljati u odnosu na sve moje kolege. Ja ću u ovu raspravu unijeti nešto osobnog iskustva započet ću dakle raspravu upravo rečenicom iz samog priručnika kaže. "Kao prvo od osoba rođene s invaliditetom poput mene obitelj često očekuje jako malo". Dakle to je citat iz samog priručnika. Moje osobno iskustvo je nešto drugačije. Ja kao kćerka čiji je otac 100%-tni invalid, ja sam od moga oca očekivala uvijek puno. Ja sam imala isto djetinjstvo, ja sam imala istu mladost i kao svi moji prijatelji koji dakle nisu imali osobe s invaliditetom. Moj otac danas čuva moju djecu, on njih odgaja, moja djeca njemu pomažu a on pomaže njima. Vrlo je aktivan u društvu, vodi jednu udrugu. Dakle može se, naravno užasno je važna potpora obitelji. Ako nemate potporu obitelji, zaistinu vjerojatno ste sami na svijetu. I točno je da mi imamo jedno drukčiju obitelj, da smo posebne, da dobivamo možda puno više ljubavi, puno više razumijevanja. I danas uživam gledati svoju djecu kako odrastanju i uopće ne razlikuju dida koji je invalid i deda koji nije invalid. Oni to ne razlikuju. To su njihovi djedovi i ja sam na to strašno ponosna. Ali da ne biste pomislili da je uvijek idilično. Dakle ima teških trenutaka, ima svađa, ima svega onoga što ima u svim drugim obiteljima. O pravima osoba s invaliditetom, ja kažem deklarativno, govorimo kada se pred nas stavi izvještaj pravobraniteljice bio on redovan ili je poseban. Kao osoba koja cijeli život živim s osobom s invaliditetom, dati ću si za pravo da budem možda kritičnija i na bivšu Vladu i na sadašnju Vladu i na nas svih ovdje koji ovdje sjedimo. Smatram da RH ima dobre zakone ali oni se ne provode ili se ne provode u potpunosti. I spomenut ću možda samo neke probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom ali i svi mi koji s njima živimo. Pravobraniteljica i brojne kolege i kolegice danas su već spominjali pristupačnost. Ja samo želim podsjetiti svih nas ovdje da je pristupačnost već 2007. godine trebala biti završena. Danas smo u 2013. godini. Ja odgovorno tvrdim da javne institucije ove države kao i na jedinica lokalne samouprave pa tako i na razini same države nisu prilagođene osobama s invaliditetom u potpunosti. Da si sretan ako se rodiš u velikom gradu koji ima odgojno obrazovne ustanove prilagođene djeci sa poteškoćama u razvoju osoba s invaliditetom gdje dijete može krenuti u vrtić, u osnovnu školu, srednju školu i fakultet i eventualno naći posao. Da naš obrazovni sustav još uvijek u svojim udžbenicima za djecu u osnovnim školama upotrebljava izraze koji su davno napušteni, invalidi, poteškoće u razvoju i da to zapravo cijeli taj sustav uopće nije prilagođen i da se time nitko ne bavi. Spominjane su zdravstvene ustanove. Ja tvrdim da zdravstvene ustanove naše bolnice nisu prilagođene osobama s invaliditetom. Čast onima bolnicama koje su novo izgrađene ili preuređivane ali većina bolnica nema wc za osobe s invaliditetom. Osoba s invaliditetom kada uđe u bolnicu nema gdje obaviti nuždu i ne može se otuširati. Iako imamo poticaj za zapošljavanje to se ja mislim ne primjenjuje. Dobra stvar je osobni asistent i to treba zaistinu podržavati jer to je vrlo važna osoba u životu osobe s invaliditetom. Ne mogu a da ne spomenem smart kartice, jako dobra ideja koja zapravo nije dobro zaživjela. Ako ne znate što je smart kartica to je bila ideja da osobe s invaliditetom imaju besplatnu cestarinu ali oni moraju kupiti auto. Smart kartica nije vezana za osobu nego je vezana za auto što ja smatram nedopustivim zato što, zašto ja ne bi svoga oca u vlastitome autu vozila negdje ili moja susjeda jer ja sada nisam u mogućnosti. Ne, on mora imati vlastiti auto na koga se veže kartica, mora biti u autu što je razumljivo ali zašto on ne može biti u autu koji nije njegovo vlasništvo. Želim spomenuti hotele i plaže. Ja ne znam koliko od nas ikada razmišlja gdje se naše osobe s invaliditetom na Jadranu sa tisuću otoka može okupati. 10 plaća za osobe s invaliditetom i ne sve u potpunosti prilagođene. I nemojte me krivo razumjeti, Hrvatska država ima više plaža za pse nego za osobe s invaliditetom. Ja vas molim da se nitko ne osjeti uvrijeđenim ali imam pravo to reći. Ono što smatram da se treba promijeniti, a ja vjerujem da će se i pravobraniteljica sa mnom složiti, ja smatram da trebamo uvesti vaučere, osobne iskaznice za osobe s invaliditetom ovisno o stupnju invalidnosti. Zašto to govorim? Zato što svi smo mi različiti i svi imamo različite potrebe i svaki mjesec nemamo istu potrebu, tako da osobe s invaliditetom dobije određenu svotu novaca koju će taj mjesec potrošiti ovisno o potrebi koju ima, a ne da se nameće da svaki mjesec mora kupiti tri paketa pelena, dva paketa gaza, šest paketa nečega, a taj mjesec ona uopće nema potrebu za paketom pelena jel se to može dogoditi. Dakle trebamo sustav prilagoditi osobama. Ne možemo govoriti generalno, različiti smo. Ujutro se probudimo i nemamo svi iste potrebe, tako i osobe s invaliditetom bez obzira na stupanj nemaju istu potrebu, različite su potrebe. I ono što ja na kraju želim vas kolege zamoliti, a to sam zamolila i onda kada sam govorila u ime kluba na izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Zaista apeliram na svih nas ovdje koji sjedimo, da o osobama s invaliditetom ne razgovaramo od izvješća do izvješća da zaistinu o njima razgovaramo i kod donošenja svih zakonskih propisa u ovom Visokom domu. Ja vam se zahvaljujem. Replika Zoran Vinković. s osobama s posebnim potrebama od izvješća do izvješća. Možda možemo pričati kada se usvaja državni proračun. Pa kada netko postavi amandman npr. da se povisi dodatak na sljepoću, slijepim osobama, onda vas ja molim da za taj amandman podignete ruku, a ne da se držite stranačke stege kao što se držao i HDZ, kada je gospođa Jadranka Kosor u New Yorku potpisivala određene sporazume, a kada dođe jedan takav amandman onda ruka ostane dole. I to je to. na repliku. uopće i mislim da bismo se svi trebali zajedno ugledati na osobe s invaliditetom i to je još jedna tema koja je meni strašno draga. Kod njih nema razlike između muškog i ženskog, oni se bore za isti cilj i ista prava. Nastavljamo raspravu. Na redu je kolegica Dunja Špoljar. su zasigurno aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u društvo. Najbolji primjer tome ali i osnovni preduvjet je uključivanje djece s teškoćama u razvoju u redovan obrazovni sustav. društvo, društvo je promjena na svim područjima i rada pa tako i na području odgoja i obrazovanja djece s teškoćama u razvoju. ali baš sve što nam se nekad činilo pravilnim danas razmatramo i preispitujemo. U prvom redu te promjene osjećaju same osobe s teškoćama u razvoju. Imaju li mogućnost izbora različitih programa odgoja i obrazovanja, mogu li samostalno odlučivati o načinu života, imaju li na raspolaganju više tehničkih i ortopedskih pomagala koja olakšavaju uključivanje u širu socijalnu sredinu. Sve to temelj je socijalne integracije takvih osoba u posve novi oblik života. Osnovna čovjekova potreba je potreba za interakcijom i komunikacijom s drugim osobama. Čovjekovu dobru sliku o sebi i samopouzdanje između ostalog krijepi prijateljstvo, osjećaj osobne vrijednosti i pripadanja skupini. Bez toga čovjek se osjeća usamljenim i manje vrijednim, a time je kvaliteta života svakako siromašnija. Djeci s teškoćama u razvoju potrebno je u procesu odgoja i obrazovanja omogućiti što bolje odnosno kvalitetnije uvjete za ostvarivanje socijalnih kontakata i razvoj intelektualnih sposobnosti. U suprotnome o stvarnoj se integraciji ne može govoriti. Ako se ne osiguraju uvjeti djeca s teškoćama u razvoju usprkos integraciji ostat će izolirana. Sprečavanje potonjeg najveći je izazov u ostvarivanju integracije u praksi. Povijest uključivanja djece s teškoćama u razvoju u osnovnu školu te pronalaženje načina njihovog poučavanja podrazumijeva kratko ali vrlo dinamičko razdoblje od tek četrdesetak jer 1969.godine Norveška je u svom zakonu prva o obrazovanju otvorila mogućnost ulaska djece s teškoćama u redovite škole. U Hrvatskoj se humane odrednice odgojno-obrazovne integracije započinju provoditi donošenjem Zakona o odgoju i obrazovanju još davne 1980.godine. Svaka vrsta teškoća otežava djetetove odnose i komuniciranje s roditeljima, s odgajateljima, učiteljima i vršnjacima te na taj način ometa djetetovu sposobnost razvoja, učenja i skladnog komuniciranja. Važno je da možemo pomoći roditeljima naučiti kako zaobilaziti teškoće i tako omogućiti djetetu da uči, komunicira i raste na najbolji mogući način. Svako, baš svako dijete jedinstveno je u svojoj vrsti. Zbog tog razloga pojavio se novi način promatranja i tretiranja djece s teškoćama u razvoju. U tu svrhu roditelji i stručnjaci trebaju razumjeti djetetovu jedinstvenu strukturu. Ta struktura ne uključuje samo djetetovu biologiju već i njegov odnos prema okolini i prema ljudima koji ga okružuju. Razumijevanje te strukture omogućuje izradu terapije koja je prilagođena djetetovim individualnim potrebama i koja mu pomaže da se penje u svom razvoju, a da pritom ne izostavi nijednu stubu. Učitelji, podvlačim učitelji i načini poučavanja djece s teškoćama u razvoju značajna su karika u tom lancu. Teorija i praksa integracije djece s teškoćama donekle se razlikuje po stavovima učitelja, naravno i učiteljica koji pokušavaju prihvatiti promjene i nova rješenja koja sve brže nameće razvoj suvremene ljudske civilizacije. Promjenu u fundamentalnim stavovima prema invalidnim osobama nisu nastale slučajno već se temelje na prodoru humanističkih gledišta naprednih ljudi u današnjem svijetu ma gdje oni živjeli. S takvom djecom mogu raditi stručno i duhovno obogaćene osobe koje će lakše razumjeti probleme i prihvatiti da žive i uče s drugačijima od sebe s obzirom na postojeće razlike u stupnju razvijenosti neke sposobnosti, nekog osjetila ili neke osobine. Stoga integracija predstavlja i novi zahtjev za obrazovanjem redovitih učitelja te njihovom stalnom dodatnom edukacijom i permanentnim profesionalnim obrazovanjem. Svako je dijete bez obzira na stupanj oštećenja, odnosno teškoće teškoće sposobno za odgoj i obrazovanje. Na učiteljima i učiteljicama je da tu tvrdnju potvrde u praksi. Na tom putu podizanje razine svijesti o primjeni UN-ove Konvencije o pravima osoba s invaliditetom pomoći će im temeljno afirmativnim društvenih stavom, ne samo na Dan osoba s invaliditetom, ne samo medijskim istupima i reakcijama na nerazumijevanje potreba teško pokretnog Denisa usred urbanog Zagreba duboko u 21. stoljeću već svaki dan u svakoj situaciji, na svakom mjestu, a ponajviše kolegice zastupnice i kolege zastupnici u glavama i u srcima. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Sljedeća kolegica u Raspravi Martina Banić. Izvolite. Hvala vam gospođo potpredsjednice Hrvatskoga sabora. Uvažena pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kolegice i kolege. Ljudska prava predstavljaju temeljne standarde bez kojih ljudi ne mogu živjeti u dostojanstvu kao ljudska bića.

Nema problema, hvala. Ljudska prava predstavljaju temeljne standarde bez kojih ljudi ne mogu živjeti u dostojanstvu kao ljudska bića. Ona su temelj slobode, pravde i mira te su univerzalna neotuđiva i nedjeljiva. Prema Općoj deklaraciji o ljudskim pravima od 10.prosinca 1948. godine u članku 1. se kaže: sva su ljudska bića rođena slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Navedeni članak odnosi se na glavna uporišta sustava ljudskih prava, na slobodu, na jednakost i solidarnost. Slobode poput slobode misli, savjesti i vjeroispovijesti te sloboda mišljenja i izražavanja zaštićena su kao ljudska prava. Katalozi ljudskih prava da bi oni bili djelotvorni i prihvatljivi do sada su se kroz pravno-politički razvoj utvrđivali uglavnom političkim dogovorima i sporazumima, a pravno se uobličavali kroz oblik deklaracija, konvencija, zakona, ustava i međunarodnih ugovora. Ti dokumenti predstavljaju izvore prava čak i kad nemaju posebnu formu. Problem ljudskih prava ima dvije usko povezane cjeline: primjenu i teoriju ljudskih prava. Ljudska prava osoba s invaliditetom od posebne su važnosti za državu i zajednicu čija je odgovornost brinuti se za one kojima je to potrebno. Osobe s invaliditetom čine oko 10% ukupnog stanovništva i u 21. stoljeću karakterizira se da su uglavnom nezaposlena i najsiromašnija skupina u društvu, a time i izrazito obespravljena i socijalno izoliran dio zajednice. Javna politika koja za ciljnu skupinu ima osobe s invaliditetom stvara se prema tri osnovna modela: medicinskom, socijalnom te modelu ljudskih prava koji se međusobno razlikuju prema razumijevanju problema i ciljeva politike te prema njenoj implementaciji. Kad se u primarnu ciljnu skupinu ubroje i svi oni koji nemaju invaliditet, ali pripadaju socijalnoj mikrosredini osoba s invaliditetom, njihove obitelji, prijatelji i kolege i izravno osjećaju posljedice postojanja invaliditeta. Broj pripadnika primarne ciljne skupine onda je značajno veći. Za razvoj i transformaciju politike prema osobama s invaliditetom ključne su dvije stvari, prvo kako se razumijeva invaliditet, zašto je problematičan i kako se to razumijevanje mijenja drugo, kako se s obzirom na tu promjenu problema doživljavaju ciljevi i politike prema osobama sa invaliditetom koje država svojom intervencijom treba ostvariti. Od 2000. Hrvatska je donijela čak pet važnih dokumenata u sklopu politike prema osobama sa invaliditetom. Položaj osoba sa invaliditetom s obzirom na značajni udio u ukupnom stanovništvu direktno govori o stupnju socijalnog razvoja i osjetljivosti zajednice. Republika Hrvatska u tom području prihvaća praktične i znanstvene tekovine najrazvijenijih europskih zemalja osobito u području zakonske legislative i strategijskih odrednica. Među prvim zemljama smo prihvatili Konvenciju o pravima osoba sa invaliditetom još u lipnju 2007. a konvencija je prvi međunarodni dokument izvršne snage koji znatno unapređuje položaj osoba sa invaliditetom ugrađujući suvremene pristupe u sustavu primjene ljudskih prava u djelovanju prema osobama sa invaliditetom u cilju osiguravanja jednakih mogućnosti. Konvencija o pravima osobama sa invaliditetom označava obrazac za promjenu stava i pristupa pitanju invalidnosti. Također, Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom namjerava se promovirati, štititi i osigurati potpuno i jednako uvažavanje svih ljudskih prava i temeljnih sloboda za sve osobe sa invaliditetom i promovirati poštivanje njihovog urođenog dostojanstva. Pored toga konvencija ima i jasnu dimenziju socijalnog razvoja. Republika Hrvatska je činom ratifikacije preuzela obavezu uklanjanja prepreka koje oštećenje pretvaraju u invaliditet kao i obavezu osiguranja podrške osobama sa invaliditetom kako bi mogla u najvećoj mjeri realizirati svoje potencijale. Prepreke koje rezultiraju isključivanjem osoba sa invaliditetom, odnosno kršenje njihovih ljudskih prava vrlo često su zakonodavstvo i političke odluke, a mi saborski zastupnici imamo ključnu ulogu u promicanju i zaštiti ljudskih prava. Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom o kojem danas raspravljamo bazira se na podizanju razine svijesti o Konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom povodom obilježavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom i Međunarodnog dana ljudskih prava. U izvješću pravobraniteljica navodi kako postoji potreba da svi zakoni i propisi budu usklađeni sa konvencijom koja po pravnoj snazi iznad zakona. Prema izvješću nužno je napraviti sveobuhvatnu analizu postojećeg zakona kako bi se utvrdilo u kojoj mjeri su usklađeni sa konvencijom, te prilikom donošenja novih propisa također osigurati njihovu usklađenost. Isto tako, potrebno je omogućiti i osobama sa invaliditetom pristup informacijama o njihovim pravima, te informiranosti prilikom donošenja zakona u njihovom interesu. Prema izvješću, u svrhu postizanja stvarnog ostvarivanja prava osoba sa invaliditetom potrebno je izmijeniti one javne politike i zakone koje ograničavaju prava poput zakona koji su osobama sa invaliditetom zabranjuju stupanje u brak, zakona kojim im se dopušta liječenje osoba sa invaliditetom bez njihovog slobodnog i informiranog pristanka, zakona koji dopuštaju lišavanje slobode na temelju mentalnog ili intelektualnog oštećenja. nužno je donijeti programe, podizati razinu svijesti i osigurati podršku društva kako bi se promijenio način na koje društvo djeluje i kako bi se otklonile prepreke koje osobama sa invaliditetom onemogućuju puno sudjelovanje. Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom uvodi obavezu države da osigura razumnu prilagodbu i kaže da je uskraćivanje razumne prilagodbe oblik diskriminacije, odnosno stavljanje u nepovoljniji položaj na osnovi invaliditeta. Da bi se postiglo puno uključenje nužno je stoga pristupačno fizičko i društveno okruženje bez prepreka i borba protiv predrasuda. Na radnom mjestu prilagodba može uključivati nabavu ili prilagodbu softwarea i tipkovnice za zaposlenika sa oštećenim vidom, obuku ili davanje dodatnog vremena za izvršavanje zadataka. U obrazovanju razumna prilagodba može zahtijevati i osiguravanje alternativnih načina ispunjavanja školskih ili studijskih obaveza, pomoć nastavnika ili korištenje pomoćnih tehnologija. U ovom su segmentu poslodavci zakonski obavezni obrazovne ustanove pružateljima usluga ili drugima osigurati razumnu prilagodbu. I na kraju kolegice i kolege, osobe sa invaliditetom čine skupinu građana koja još uvijek nije prepoznata kao hrvatska snaga. Osobama sa invaliditetom treba omogućiti da rade, da se za to obrazuju, da budu resurs društva i da se osjećaju korisnima. Treba osiguravati i preduvjete da osobe sa invaliditetom sudjeluju u životu zajednice na različite načine, a posebice iz treba poticati na političku participaciju

Vaša rasprava je bila konstruktivna i sve ste to lijepo rekli samo jedan problem u Hrvatskoj vjerojatno postoji. Mi smo obveznica mnogih međunarodnih ugovora, pa i konvencije pa i protokola uz konvencije i samih zakona koje smo donijeli. Neke od njih na žalost nismo prilagodili. Pred nama je zaista velika obveza. Sve počinje od nas samih i o tome kako mi smatramo problem koji je pred nama, a taj problem može reći samo država bez obzira na politike koje trenutno vladaju bile one lijeve, bile one desne, bili mi u oporbi. Svatko od nas može dati doprinos tome da se oni propisi koje smo mi preuzeli kao buduća država, europska država članica EU zaista budu provedivi. Zakon je svaki zakon na papiru može biti dobar ili loš, ali provedba zakona, provedba propisa i zaista pomoć osobama koje država ne kao pomoć nego kao ruku suradnje u problemima u životima koje žive treba pružiti ovisi o nama samima. Tako da bismo u tim razinama prije svega trebali iznaći jedan veliki zajednički politički konsenzus, pronaći financijska sredstva koja postoje. U mnogim se velikim gradovima gdje novca ima možda i za više ulaganja u pomoć osobama sa invaliditetom novac troši na neke nebitne stvari, a onda kažemo da je gospodarska kriza, da se tu ne može pomoći. Smatram osobno da je pred nama veliki izazov od nas samih, od naših glava, od naših razumijevanja problema, pa i do one zadaće koje su nam građani RH dali u Hrvatskom saboru, a to je da razumijemo sve skupine društva koje žive u RH bez ikakvih razlika u odnosu na invaliditet. I vi ste skupa sa nama svi, oni koji biraju zastupnike u Sabor, oni koji biraju svoje gradonačelnike i načelnike, oni koji biraju svoje prijatelje, a najbolje se može razumjeti onda kada država pruži ruku svima onima koji na njenom teritoriju žive. To su jednostavno svi zaslužili po svim zakonima i propisima, a i po samome dragome Bogu. Ne treba zakon shvatiti da je nekom nešto potrebno pružiti, potrebno je krenuti od nas samih a tu smo zato da to promijenimo. Hvala lijepo. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. Nastavljamo raspravu. Kolega Zlatko Komadina je na redu. Poštovana gospođo potpredsjednice, gospođo pravobraniteljice. Evo uvodno prvo da skrenem pozornost na jednu činjenicu na koju je meni skrenuo pozornost moj dragi kolega Kovačić. u raskoraku zapravo prakse i teorije ili ti ga teorija drumom, a praksa šumom a radi se o gospođi prevoditeljici za gluhonijeme koja je maloprije intervenirala za brzinu ali nitko od nas npr. nije primijetio dužinu njezinog govora. Uzmimo npr. da smo dali pauzu jel' pa da se gospođa malo odmori jer već 2,5 sata govori jel'. Mislim toliko o našoj percepciji tko je ima ili tko je nema A navest ću još jedan primjer jer sam to u praksi i vidio, mi imamo raskorak od normativne priče naravno da ove konvencije su hvale vrijedne i da ćemo na razini ljudskih prava svi podržati konvenciju i i svi smo što se toga tiče zapravo konsenzus je sigurno u ovoj sabornici prisutan. Ali reći ću vam jedan primjer, sljepoća na primjer. U praksi vi kad imate naknade onda imate različite naknade za istu posljedicu, znači za isti invaliditet. Na primjer ako je netko slijep taj ima različite prihode s osnova socijalne socijalne pomoći ili već kako bih rekao s te kategorije invaliditeta ukoliko je slijep rođen ili ako je oslijepio u ratu ili ako je oslijepio na radu ili ako je oslijepio od bolesti. A posljedica je ista, čovjek je slijep a ima različite naknade. Tako da želim samo reći kako to sami ljudi s invaliditetom ne mogu izboriti jer su manjina bez obzira što je svaki deseti i više građanin Hrvatske ima neku vrstu invaliditeta mora im ta prava osigurati većina. ne govorim da je prvo mjesto zapravo tamo u ministarstvima da kreiraju zakone koji se u praksi provode i nas koji to moramo ovdje usvojiti, ali ne samo usvojiti nego i inicirati. Jer pravobraniteljica može i naravno to i čini puno angažmana svoga dati na svoga dati na ukazivanju mnogih stvari ali ako to što ukazuje se poslije ne pretoči u rad onih koji su za to odgovorni i nadležni tada će malo toga biti. Bez obzira što moram reći da je moj dojam da je barem javnost puno više senzibilizirana za ovu tematiku nego što je bila ajmo reći u neko vrijeme kada sam ja bio nešto mlađi. Sumrak. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam lijepo gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora. Kolega Komadina slažem se s vama. Htjela sam vam samo nešto reći, prošla Vlada već pri kraju mandata ali i ova obvezala se da će u roku od 3 godine donijeti naime naime tzv. "inkluzivni dodatak". Upravo taj inkluzivni dodatak bi se odnosio na različita oštećenja. Jer evo kolega Vinković je govorio da se zalaže za dodatak na sljepoću. A što onda i tko će se zalagati na dodatak za gluhe, za slabovidne, za ne znam osobe u kolicima? Upravo će to riješiti ovaj inkluzivni inkluzivni dodatak puno toga. I ja se nadam da će se i pravobraniteljica skupa s nama izboriti da se to zaista u što kraćem roku riješi. Odgovor na repliku, Zlatko Komadina. kažem imamo raskorak prakse, ovdje je već bilo riječi i o tome da npr. osobe s invaliditetom u velikom broju slučajeva nemaju pravo na određenu zdravstvenu pomoć itd. A praksa pokazuje, ja sam to i u praksi i vidio a imam u obitelji tih situacija sam imao, naime vi ne možete ljude dizanjem postotka invaliditeta da bi ostvarili pravo zapravo idete raditi uštede da im ne dajete pravo na neku njegu, na nekakve potrepštine. Primjerice neke specijalne ortopedske cipele ili ne znam neku terapiju, vježbe, rehabilitaciju nego se to daje tek u nekom visokom stupnju invaliditeta, a zapravo i puno niži stupnjevi invaliditeta imaju te potrebe ne'. A ti ljudi to moraju koristiti jer jednostavno im potreba to nalaže. Kolega Ante Babić. poštovani kolege i kolegice. Naime, podržavam vaše Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom. Na klupe smo dobili jedan Priručnik Invaliditet i kad okrenete jednu stranicu dalje Invaliditet i sposobnosti i tu u svom predgovoru pišete o patologiji društva, odnosno o rezultatima neuspjeha društva da uključe sve osobe i da prihvate razlike među pojedincima. Pa ću zapravo iskoristiti ovu prigodu i govoriti o jednoj stvari koja vjerujem je poznata i vama osobno, a radi se zapravo o jednoj udruzi sa osobama s invaliditetom na području Imotske krajine. Prije 9 godina kada smo razgovarali i razmišljali o tome vidjeli smo da invalidi sa područja Imotske krajine nisu institucionalno povezani, nisu imali svoju udrugu i onda smo na tom tragu zajedno sa ostalim općinama i s Gradom Imotskim osnovali jednu udrugu osoba sa invaliditetom. I vidjeli smo stvari zapravo na terenu koje su pogodile osobe s invaliditetom tako neki kvadriplegičari i paraplegičari koji nisu iz svoga doma izlazili po 10 pa i više godina, a da ne govorimo o njihovim potrebama. Udruga osoba sa invaliditetom je tada pristupila zapravo problemu invalida na području cijele Imotske krajine i u tome je uglavnom uspjela. Danas ta udruga broji 300 članova i oni su uglavnom kroz tu udrugu uglavnom dobivaju one potrebe najnužnije, a kroz logopeda, kroz psihologa i defektologa. Ova udruga je kao vjerujem i još neke u RH imala jedan program institucionalne prevencije koji završava 31. svibnja ove godine i nadam se da vam je ovaj problem jako poznat. Kroz ovaj program udruga je zaposlila 24 djelatnika koji će ukoliko se ovaj program ugasi ostati bez posla. Možda je u ovom trenutku manje bitno što će 24 djelatnika ostati bez posla, ali je bitno da će i članovi udruge izgubiti sve ono što su do sada imali kako u samoj udruzi, a tako i kroz terapijsko djelovanje na terenu, odnosno u svojim domovima. Zato vas molim, molim da apelirate kod resornog Ministarstva socijalne politike i mladih, kod resorne ministrice koja je jučer ovdje govorila da neće biti nikakvih rezanja, nikakvih rezanja prava pa vas molim i apeliram na vas da posvetite pozornost ovome projektu koji je još u tijeku, a trebao je biti šestogodišnji. Ono što bih želio još dodati, a to se danas provlačilo kroz ovu raspravu jest da se mi deklarativno zalažemo, a trebamo zapravo dati potporu za sve ideje i potencijale osoba sa invaliditetom. Kad sam govorio o ovom projektu, reći ću vam i samo jednu stvar još vezano za ove programe. Ova udruga je zapravo izračunala da kroz ovaj projekat koji Ministarstvo socijalne politike i mladih daje u iznosu od 500 tisuća kuna zapravo štedi štedi državi cirka 1,4 milijuna kuna vezano samo za putne naloge jer vam je poznato da osobe s invaliditetom uvijek idu u pratnji. mislim da nema razloga i dalje nepodržavati ovaj projekat u toj vjeri i nadi da ćete se zauzeti podržavajući vaš rad i dalje i unaprijed zahvaljujem se na pozornosti. Hvala lijepa. Završna riječ u ime kluba HDSSB-a i kolega Zoran Vinković.

Evo istaknut ću samo nekoliko stvari i klub HDSSB-a će poduprijeti ovo izvješće. Mnogi su se danas pitali gdje je nestao čovjek, čovjek nije nigdje nestao nego očigledno taj čovjek, malo da parafraziram i pjesmo i stihove, mora pronaći "Put ka sreći." da ne bi imali doista teške boje u RH, pa pozdravljam i Bareta. I nije nevažno istaknuti da je Hrvatska doista potpisnica svih najvažnijih međunarodnih dokumenata o pravima osoba s invaliditetom čija su prava regulirana kroz gotovo 300 različitih propisa, no i dalje se javljaju brojni problemi kada ih treba pretočiti u svakodnevni život. Dakle, kad bismo problematiku invalidnih osoba promatrali samo kroz tu silnu, ja bih nazvao papirologiju kako jamstvo njihovih prava onda bismo mogli zaključiti da je život invalidnih osoba u Hrvatskoj doista idealan. Ali nažalost uvijek postoji to ali, u svakodnevici to apsolutno nije tako. Invalidi u Hrvatskoj i nadalje su marginalizirani, odnosno invalidne osobe, isključeni u većini slučajeva iz zajednice. To je gorka istina, istina svakodnevnog života u RH. A što je najvažnije nema odgovarajuću materijalnu i drugu potporu za neovisan život. To stanje definitivno se mora mijenjati i na nivou države, ali isto tako i na razini lokalne samouprave jer svi u Hrvatskoj nismo u jednakoj poziciji, nismo u istim fiskalnim mogućnostima definitivno moramo krenuti i putem decentralizacije kako bi se ovaj, i to fiskalne decentralizacije, ne decentralizacije kroz davanja ovlasti krenuli upravo i u rješavanje ovog problema. Neću navoditi primjere, smatram da ih u svakom gradu ima dovoljno i da svi oni koji su izabrani od građana i prepoznaju prije svega i probleme i osoba s invaliditetom. Populacija osoba s invaliditetom u svijetu je doista velika. U Hrvatskoj je gotovo 11% a osobe s invaliditetom u RH su na najnižim razinama primanja, i socijalno i društveno i svakako drukčije te osobe doista se nalaze na minimumu standarda. Od onog pristupa u javne ustanove do toga da se ne mogu adekvatno obrazovati, zaposliti još uvije gotovo velika društvena zajednica promatra te osobe kao osobe ne samo sa posebnim potrebama nego ja bih rekao i usudio se reći nažalost kao socijalne slučajeve. U Hrvatskoj danas je više od 530 tisuća osoba sa svim vrstama invaliditeta od kojih je oko 250 tisuća osoba koje su postali invalidi radi neadekvatnih uvjeta rada i postali invalidi rada. Rečeno je i da i zna se da i mnogi od njih iako još uvijek radno sposobni su morali otići u tzv. invalidske mirovine gdje primaju naknade oko 1200 kuna mjesečno i te naknade nisu dovoljne za jedan normalan život. Neću spominjati i ne želim nazvati doista ovih 375 tisuća nezaposlenih novim invalidima hrvatskog društva ali također i oni ulaze u ovu kategoriju. Pa evo ja pozivam prije svega i Vladu RH ali i sve nas saborske zastupnike da doista kada raspravljamo o ovim problemima ne raspravljamo samo prilikom ovih izvješća nego da tu raspravu usredotočimo i prilikom donošenja državnog proračuna, da te iznose koji su namijenjeni za standard život invalidnih osoba povećamo i ne mislim tu samo na slijepe osobe ali je to pokazatelj koliko skrbimo i o slijepim osobama ovih zadnjih 20 godina jer ta naknada je najniža- čak i Albanija ima veću. Zahvaljujem. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Hvala lijepa. I završna riječ pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom gospođa Anka Slonjšak. Izvolite. **Slonjšak, Pa evo zahvaljujem svima koji su sudjelovali u današnjoj raspravi i znam da svi imamo dobre namjere. Međutim na svima nama unatoč pozitivnim pomacima od samog trenutka današnjeg, možemo reći od jučer predstoji još dug put da položaj osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, njihovih bližnjih i svih onih koji im pružaju podršku bio doista dostojan i jedan o čemu danas govorimo kao i svim drugim građanima u RH. Pitanje Pitanje osoba s invaliditetom u današnjoj raspravi više se puta govorilo o sustavu socijalne skrbi. Moram reći da pitanje osoba s invaliditetom, položaj osoba s invaliditetom, prava osoba s invaliditetom nisu isključivo vezana za sustav socijalne skrbi. Oni su vezani za pitanje svih resora, svih ministarstava i ako doista se ta suradnja bude odvijala na pravoj razini, na onoj najnižoj mogućoj razini u interesu osoba s invaliditetom, djece s teškoćama u razvoju, tada će biti i promjene očite na bolje. Bez međuresorne suradnje, bez uključivanja stručnjaka koji najbolju poznaju, govorim ovdje i o akademskoj zajednici i o svim onim područjima u kojima postoje stručnjaci koji mogu dati svoje doprinose uz naravno uključivanje osoba s invaliditetom, uz uključivanje organizacija civilnog društva koje su ovdje upravo partneri i države i lokalne i regionalnih jedinica nema onog istinskog rješenja za pitanja osoba s invaliditetom. Stoga u ovoj završnoj riječi još želim podvući jednu crtu i reć da u mnogim sredinama, manjim sredinama, mnoge obitelji su suočene sa rubom i na rubu su siromaštva upravo iz razloga što moraju izdvajati mnoga svoja sredstva da bi mogli ostvariti pravo na zdravlje, pravo na sve one druge usluge koji sami građani mogu bez problema uskladiti a oni moraju putovati u druge sredine da bi mogli dobiti različite usluge kako bi njihovoj djeci odnosno njihovim članovima obitelji odraslim osobama bilo bolje. Stoga apeliram i na državu i na nacionalnu razinu i na Vladu i na jedinice lokalne i regionalne samouprave da učine sve napore da uz financijska sredstva, uz onu podršku imaju razumijevanje i ne samo da slušaju te obitelji već da ih dosita i čuju i da primijene da te osobe doista u svojim sredinama imaju sve one usluge koje su im potrebne da bi bili ono što danas govorimo na ravnopravnoj razini. Danas imamo jednu nesigurnost kroz projekte, mi trebamo sustav. Bez sustavnog rješenja i bez konkretne primjene nema niti pozitivnih pomaka. Pomaganje osobama s invaliditetom i djeci s teškoćama u razvoju nije pitanje našeg milosrđa i nije naša humanost već pitanje poštivanja njihovih prava. Osobe s invaliditetom kao i svi ostali građani su glasači, su porezni obveznici, oni su građani. Očekuju vašu podršku i na nju imaju potpuno pravo. Ovaj priručnik koji ste dobili to nije priručnik isključivo namijenjen za saborske zastupnike. On se tako zove iz razloga što je to originalan prijevod a on je namijenjen apsolutno za sve one koji donose odluke i koji su u izvršnoj vlasti. Stoga sam moto Konvencije o pravima osoba s invaliditetom govori ništa o nama bez nas. Ovom prilikom potičem još jedanput sve vas da uključite osobe s invaliditetom u svoje aktivnosti, u svoj odluke da doista imamo društvo ravnopravno za sve građane ove zemlje. Hvala. Hvala lijepo. Zaključujem raspravu. Glasat ćemo o izvješću kada se steknu uvjeti. Hvala gospođo Slonjšak i vašim suradnicama i suradnicima. Hvala vam